Dame i gospodo zastupnici! Želim svima dobar dan drugog dana rada Hrvatskog sabora. Prelazimo na ostale točke dnevnog reda. Jučer smo završili jednu. Nastavljamo sa točkom - Predstavljanje Vlade Republike Hrvatske i glasovanje o povjerenju Vladi Republike Hrvatske Gospođo i gospodo zastupnici, dopustite mi da najkraće podsjetim na ustavni položaj i odgovornost Vlade Republike Hrvatske. Prema Ustavu Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast i odgovorna je Hrvatskom saboru. Predsjednik Republike temeljem članka 97. Ustava Republike Hrvatske povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija uživa povjerenje većine svih zastupnika. Prema članku 109. Ustava Republike Hrvatske članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade. Odmah po sastavljanju Vlade a najkasnije u roku 30 dana od prihvaćanja mandata mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju. Molim mandatara za sastav Vlade Republike Hrvatske gospodina doktora Ivu Sanadera da se obrati zastupnicima. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora! Prije svega želim kao dosadašnji predsjednik Vlade i mandatar za sastav nove Vlade čestitati svim izabranim zastupnicima u Hrvatski sabor i zahvaliti hrvatskim biračima, hrvatskim građanima što su 25. studenog 2007. godine donijeli još jednu odluku o tome kakav će sastav Sabora i kakva će Vlada voditi Hrvatsku u idućem mandatnom razdoblju. Ovo je po drugi put da imam čast i privilegiju predstaviti hrvatsku Vladu i program hrvatske Vlade u sazivu Hrvatskog sabora. Ta je čast rijetka u zemljama srednje i istočne Europe, u zemljama tranzicije pa to tim više s ponosom danas iznosim program i sastav, prijedlog za sastav nove Vlade. Iz poštovanja prema toj činjenici i prema ovom Visokom domu pripremio sam govor koji ću pročitati i u njemu sam pokušao staviti najvažnije misli odnosno ideje kojima ćemo se mi kao parlamentarna većina rukovoditi u ovom mandatnom razdoblju. Kad sam prije četiri godine predstavljao prvu hrvatsku Vladu u kojoj sam bio na čelu bio sam rekao da hrvatska javnost želi znati što donosi sutra, jer živimo u zemlji koja je još tada bila ispunjena raznim neizvjesnostima i jer živimo u svijetu koji budi nadu mira ali je još itekako nesiguran. To me i potiče, upravo ta rečenica da se osvrnem na proteklo razdoblje. Možda će dvije riječi biti dovoljne za to a to je sigurnost i pouzdanost. Potvrdilo se naime da hrvatski čovjek prije svega hoće sigurnost i pouzdanost. Sigurnost dakako u zaštiti mira i cjelovitosti Hrvatske kao onog najvažnijeg okvira za slobodan i dostojanstven život. Ne trebam naglašavati, taj smo okvir osigurali sjajnom pobjedom u Domovinskom ratu. I ta će sigurnost uskoro biti potpuno učvršćena ostvarenjem dvaju glavnih strateških ciljeva državne politike ulaskom u euroatlantske integracije. Kad potpuno učvrstimo sidro u Europskoj uniji i NATO-u Hrvatska će u manje od dva desetljeća zaokružiti put od osamostaljenja pobjede u nametnutom ratu do potpune i ravnopravne pripadnosti zajednici slobodnog demokratskog svijeta. Osvrćem se na taj prijeđeni put s neskrivenim ponosom. Malo je, vrlo malo zemalja i naroda koji su u suvremenoj povijesti ostvarili tako visoke ciljeve u tako kratkom vremenu. Pred kraj povijesti donio nam je slobodu, mir i prigodu da gradimo našu zemlju na najbolji način. To je obveza i našeg naraštaja. To je prigoda koja se ne propušta i to je razlog ponosa i časti. Istodobno proteklo je razdoblje potvrdilo da Hrvatska, hrvatski narod i hrvatski građani tu vanjsku sigurnost vide i kao pouzdanost na unutarnjem planu, kao pouzdanost u gospodarskom pogledu, da hrvatski čovjek želi pouzdanu i predvidivu državu i da želi s pouzdanjem gledati u javnu upravu, da želi pouzdanost u obrazovnom sustavu, u zaštiti naše prirode, ukratko da želi pouzdano društvo koje će s pouzdanjem gledati u budućnost. Društvo koje će živjeti skladno u miru sa samim sobom bez nepotrebnih napetosti, procjepa i podjela. Društvo koje će poštivati svakog pripadnika, uključivati svakoga i svakome dati prigodu. Društvo u kojemu će snošljivost i dijalog biti glavna vrlina i jamstvo napretka. Društvo vladavine prava, društvo jednakih šansi, društvo brige za pojedinca i društvo u kojemu će pojedinac pridonositi zajednici. U proteklom razdoblju Vlada je djelovala upravo u tom smjeru. Danas je Hrvatska potpuno sigurna zemlja i zemlja koja s pouzdanjem ide dalje. Na postignućima koja su već postala dijelom naše svakodnevice u idućem zakonodavnom razdoblju Hrvatskog sabora nova će Vlada provoditi program koji danas predstavljam, program ubrzanog razvoja zemlje, program novog razvojnog skoka, program za još bolju Hrvatsku. Dame i gospodo! Ulazimo u treće razdoblje oblikovanja Hrvatske Države. Razdoblje rata i poraća za nama je. Razdoblje u kojemu smo postavili temelje i proveli nužne reforme kako bismo osigurali da zemlja u svakom pogledu i materijalno i duhovno izađe iz ratne i poratne zone također je za nama jer Hrvatska je već danas bolje mjesto za život nego li je to bila jučer i nego li je to bila ikad od svog osamostaljenja, jer smo duboko odmakli u reformama, jer pregovaramo o punopravnom članstvu u jer stojimo na pragu NATO-a i jer je taj ukupni naš poredak dragocjeni primjer i poticaj našem jugoistočnom susjedstvu da ubrzano nadoknadi propuštene godine i prevlada neizvjesnosti što je i u interesu naše sigurnosti. Hrvatska, dame i gospodo dakle stoji pred trećom etapom razvitka. Domovinska sigurnost i hrvatska suverenost sada se definitivno počinju iskazivati i oblikovati kroz nove zadaće i nove ciljeve. Ne ostavljajući prošlost nikada po strani i uvijek s najdubljim poštovanjem pamteći cijenu koju smo platili za slobodu, sada na tom dostojanstvu idemo još dalje. Ne zanemarujući uspjehe u reformama koje smo proveli i uvijek svjesni svojih postignuća i sada idemo još dalje. To je temeljna misao novog programa nove Vlade. Ona polazi od prepoznavanja snažne želje hrvatskih građana da zemlja i dalje napreduje, da svaki građanin dobije još bolju šansu, da se napredak na međunarodnom planu osjeti u svakom domu. Istodobno, ona polazi od prepoznavanja dramatičnih i nemjerljivo brzih promjena na svjetskoj sceni i u globalno zahuktalom vibrirajućem svijetu koji ne dopušta opuštanje i gdje se svako zakašnjenje kažnjava zaostajanjem. Ta ideja prepoznaje da ni Hrvatska nema vremena za opuštanje jer bismo svaki gubitak vremena bez obzira potrošili ga na veličanje naših pobjeda iz slavne prošlosti ili na političke prijepore oko daljnjeg pravca razvoja zemlje i mi neizbježno platili zaostajanjem. I upravo s obzirom na dostignuća nedavne prošlosti i upravo s obzirom na napredak koji smo do sada postigli mi naprosto nemamo pravo stati. Sve naše pobjede ostale bi u muzejima naših sjećanja, sav naš napredak u izgradnji moderne europske Hrvatske države i društva ostao bi tek nedovršen rukopis, i stoga ponovit ću, naprosto nemamo pravo stati. Zato govorimo o programu ubrzanog razvitka, o novoj razvojnom skoku. On je potreban i on je neizbježan. On potvrđuje da samo odgovorna državna politika zna i može upravljati promjenama i voditi zemlju. On potvrđuje da i u ovom trenutku hrvatske državnosti znamo što je danas potrebno učiniti. Dame i gospodo, izbori su za nama. Oni su pokazali i potvrdili što hrvatski građani žele i što očekuju. Prije svega, oni su potvrdili nepovratnu stabilnost demokracije u Hrvatskoj ali i želju naših građana da upravo slijedom one sigurnosti i pouzdanosti o kojoj sam maloprije govorio nastavimo voditi zemlju politikom odgovornosti i kontinuiteta. Izbori su kao i u drugim zemljama pokazali i kojih se slabosti i nedostataka još trebamo riješiti. Program moje stranke Hrvatske demokratske zajednice naišao je na najbolji prijem kod birača. Danas na početku novog saziva Hrvatskoga sabora nema potrebe naglašavati kako je taj program na cjelovit način upravo obuhvatio one ideje i ciljeve o kojima govorimo ovdje. Ono međutim što imam potrebe reći upravo pred novim sazivom Sabora jest činjenica da je upravo taj program imao očigledno i najveći koalicijski potencijal jer se oko ove politike novog razvojnog skoka Hrvatske najlakše oblikovala koalicijska platforma Vlade koju ću predložiti. Osim toga, dopustite da naglasim ne bez ponosa kako je to istodobno bio i program koji je mojoj stranci i meni osobno omogućio još jedan mandat što je svojevrsni presedan u zemljama koje provode tranzicijske reforme i pregovaraju sa Europskom unijom čime je uspjeh još veći. Uspjeh je rekao bih i mjera naše zajedničke političke zrelosti i načina na koji smo nakon izbora krenuli u pripremu koalicijske platforme i izradu programa Vlade koju predlažemo. Meni i mojoj stranci poznato je to već godinama, meni i mojoj stranci politički ciljevi i interesi Hrvatske uvijek su bili ispred pojedinačnih ambicija i partikularnih stranačkih interesa. Utoliko i sa ovog mjesta želim zahvaliti predsjedniku Hrvatske seljačke stranke gospodinu Josipu Friščiću, predsjednici Hrvatske socijalno-liberalne stranke gospođi Đurđi Adlešić kao i njihovim stranačkim vodstvima na spremnosti da se odgovornosti i s punom ozbiljnošću usredotoče na programske osnove programa nove Vlade. Osobito treba cijeniti činjenicu da su naši koalicijski partneri prepoznali upravo spomenutu potrebu potrebu sa novim razvojnim iskorakom Hrvatske i da su tu strategiju osvježili i svojim idejama i svojim doprinosom. Moja osobita zahvalnost ide predstavnicima nacionalnih manjina. Njihova predanost i spremnost da se priključe koalicijskoj platformi upravo na ovim idejama i na politici koju sam vodio u proteklom mandatu jasno i nedvojbeno potvrđuje da je dosadašnja Vlada i u toj oblasti vodila ispravnu i za Hrvatsku i za sve njezine građane korisnu politiku. To je također jedna od mjera našeg zajedničkog napretka, našeg stvarnog oblikovanja Hrvatske kao moderne europske demokratske zemlje u kojoj će napredak i blagostanje biti osigurani slogom i zajedništvom, dijalogom i uvažavanjem svih. S obzirom na zamašne ciljeve programa Vlade koju vam predstavljam i s obzirom na izrazito zahtjeve unutarnje i vanjske prilike u kojima ćemo taj program provoditi Vlada će trebati snažnu potporu i razumijevanje Hrvatskoga sabora. Zadaće i ciljevi pred kojima stojimo dovode i ovaj Visoki dom na razinu odgovornosti kad je donosio povijesne odluke i kad su se kroz Sabor potvrđivala najvrjednija paradigma Hrvatske države a to je bila paradigma zajedništva i jasne usmjerenosti. Drugim riječima, nitko nema pravo na odmak od odgovornosti. Jer biti u oporbi također znači brinuti o Hrvatskoj. Sve drugo bilo bi neodgovorno i promašeno. Istina, naše su razlike ponekad toliko duboke da se čini kao da ne živimo u istoj zemlji, ali ne možemo i ne smijemo to prihvatiti. Nema političkog cilja, stranačke platforme ili pojedinačnih ambicija koje smiju biti iznad naše potrebe za jedinstvom oko strateških ciljeva Hrvatske jer ako postoji najdublja pouka naše vlastite povijesti to je ona o strašnoj cijeni naših podjela. U tom svijetlu želim posebno naglasiti da će Vlada djelovati na konstruktivnom okupljanju svih političkih snaga i stručnjaka spremnih pridonositi razvitku zemlje i prevladavanju nepotrebnih i opterećujućih podjela u hrvatskom društvu. Dame i gospodo, govorim o tome i zato jer nas, reći ću to otvoreno, čeka izazovno razdoblje u kojemu ćemo naš neizbježno zahtjevni program provoditi u složenim okolnostima. Čeka nas uz ostalo potreba da osiguramo provedbu u uvjetima zaoštrenih gospodarskih i financijskih prilika na međunarodnoj sceni. Svjetsko gospodarstvo u iznimno je osjetljivoj etapi, dolazi do strukturalnih promjena u rasporedu moći i odnosa najvećih gospodarskih sila, cijene energenata, energetska sigurnost općenito postaju strateški prioriteti, međunarodni monetarni odnosi također se mijenjaju. Sve to utječe na nacionalna gospodarstva a ubrzana globalizacija dodatno upozorava da je jedina moguća strateška orijentacija osobito za zemlje malog vlastitog tržišta ubrzano povećanje konkurentnosti i integracije u šire zone slobodnih tržišta i napose u Europsku uniju uz snaženje naših odnosa s drugim najvažnijim svjetskim partnerima. U takvim okolnostima bliska povezanost i sinergija između naših gospodarskih interesa i vanjsko-političkih ciljeva postaje posve razvidna i nezaobilazna. I Vlada će upravo na toj platformi osigurati uzajamnost našeg vanjsko-političkog djelovanja sa našim strateškim gospodarskim ciljevima. U takvim okolnostima također na važnosti još više dobiva potrebe da ubrzamo pregovore sa Europskom unijom. S naše strane pregovaračkog stola Vlada će učiniti sve da u najkraćim rokovima pripremi preostala pregovaračka stajališta i jednako važno ispuni što više potrebnih mjerila brzom provedbom unutarnjih reformi i pravodobnim usvajanjem potrebnih zakona u Hrvatskom saboru. Sabor i u tom pogledu u predstojećem razdoblju ostaje središnjim mjestom naše usmjerenosti prema Europskoj uniji i uvjeren sam da će i dalje djelovanje Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora doprinositi ubrzanju naših kvalitetnih pregovora s unijom. Očekuje nas već za koji mjesec naš novi korak ka Atlanskom savezu. U uvjerenju da će Hrvatska u travnju ove godine dobiti pozivnicu za punopravno članstvo u NATO savezu želim naglasiti da će Vlada nastaviti potrebne reforme u obrambenom i sigurnosnom sektoru i potrebne proračunske prilagodbe. Uvjeren sam također da će rastuća potpora i razumijevanje javnosti osobito kad se odmjeri u svjetlu sigurnosnih i političkih prilika u svijetu a i u našem neposrednom susjedstvu biti pozitivna i poticajna za odluke na sastanku na vrhu NATO saveza u Bukureštu ali i za daljnje odgovorno sudjelovanje Hrvatske u podjeli odgovornosti za globalnu sigurnost kroz Ujedinjene narode, mirovne misije i kroz druge aktivnosti usmjerene prema širenju mira i demokracije u svijetu. U tom svijetlu dame i gospodo od osobite je važnosti naše sudjelovanje u radu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Naš ulazak u «svjetsku Vladu», kako često zovu Vijeće sigurnosti nije samo jasna potvrda da i svijet prepoznaje naše demokratske potencijale i doprinose procesima stabilizacije i učvršćenja mira. Već je jedna posve nova dimenzija i posve nova mjera naše odgovornosti. Ona će se iskazivati u Vijeću sigurnosti ali će se morati odražavati u našem ukupnom međunarodnom djelovanju. U razdoblju koje predstoji Vlada će nastaviti posebnu, nastaviti posvećivati osobitu pozornost i interes za za trajno uređenje i doprinos političkoj stabilizaciji jugoistoka Europe. I zato u svakom slučaju podržavamo onu već odavno poznatu i često puta od nas podržanu pa i u ovoj prigodi to činim politiku Europske unije, otvorenih vrata za sve zemlje buduće članice Europske unije s prostora jugoistoka Europe. U razdoblju koje predstoji Vlada će nastaviti posvećivati osobitu pozornost i interes za trajno uređenje ustavnih odnosa u Bosni i Hercegovini radi jačanja Bosne i Hercegovine kao demokratske europske države triju ravnopravnih, konstitutivnih i suverenih naroda. Podupirat ćemo i pomagati napredak Bosne i Hercegovine kao i svih zemalja u našem susjedstvu prema Europskoj uniji i NATO-u jer držimo da je to najbolji okvir i integrativna sastavnica za za sve te zemlje pogotovo sad govorimo ovdje za Bosnu i Hercegovinu. Briga za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ostaje naša trajna obveza. Dame i gospodo ne samo ustavna, ne samo Dayton-ska nego moralna i nacionalna. Zalažemo se i zauzimamo se za otvorenu i ravnopravnu političku i gospodarsku suradnju u našem dijelu Europe. Bili smo i ostajemo među najaktivnijim zagovornicima procesa suradnje u jugoistočnoj Europi i novog ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA. Ostajemo uvjereni da je euroatlanski put najbolji za sve zemlje ovog prostora i u tom pogledu pozdravljamo i podupiremo politiku proširenja Europske unije kao što sam malo prije kazao. Svako zaostajanje ili odustajanje od tog puta, svako kolebanje oko strateškog pravca i usmjerenja jugoistočne Europe prema Europskoj uniji i NATO-u naprosto ne bi bilo u duhu povijesnih kretanja u novoj nepodijeljenoj Europi koju želimo graditi. Potvrdili smo takvu svoju politiku i tijekom našeg predsjedanja procesom suradnje u jugoistočnoj Europi i «summit-om» u Zagrebu u prisutnosti vodećih državnika i dužnosnika Europske unije i Sjedinjenih država kao i drugih. Potvrdit ćemo to i vođenjem novoosnovanog Vijeća za regionalnu suradnju sa sjedištem u Sarajevu sa glavnim tajništvom. Potvrdit ćemo takvu svoju politiku i spremnošću u, da u konstruktivnom duhu na ravnopravnim osnovama u skladu s najboljom europskom praksom riješimo i preostala naslijeđena pitanja sa susjedima uključujući i ona koja dijelimo sa Slovenijom u skladu s već utvrđenim postupkom obraćanja trećoj strani. Konačno potvrdit ćemo to i takvim vođenjem naših ukupnih vanjskopolitičkih aktivnosti koje će se s približavanjem našeg članstva u Europskoj uniji kada ćemo sudjelovati u oblikovanju i dijeliti zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku Unije pokazivati i potvrđivati našu odgovornost i vjerodostojnost u provedbi svojih nacionalnih interesa, ali na europskim vrijednostima i unutar zajedničkog europskog doma. Dame i gospodo, program Vlade i Vlada koju vam predlažem polaze od temeljne ideje da Hrvatska treba i može iskoračiti u novu višu razvojnu etapu i da možemo ostvariti novi razvojni skok. U tom pogledu glavni ciljevi Vlade bit će osiguranje stabilnog gospodarskog razvoja uz stalan rast bruto domaćeg proizvoda i očuvanje makroekonomske stabilnosti. Nastavit ćemo razvijati društvo utemeljeno na znanju i razraditi mjere za još snažnije djelovanje gospodarstva znanja radi uključivanja mladih i obrazovanih ljudi u poduzetništvo. Radi jačanja ukupne konkurentnosti našeg gospodarstva te smanjenje stope nezaposlenosti uz ostalo i kroz daljnje razvijanje malog i srednjeg poduzetništva. Vlada će posebnu pozornost posvetiti ravnomjernom razvitku svih hrvatskih krajeva svjesna da je uravnoteženost razvoja pretpostavka stabilnosti države i ravnopravnosti svih građana. Nastavak izgradnje velikih infrastrukturnih projekata ostaje prioritet i ove Vlade uz osobiti naglasak na sinergiju prometne povezanosti s našom cjelovitom jadranskom politikom. To će dodatno biti i poticaj i za hrvatsku poljoprivredu kojoj će Vlada posvetiti posebnu pozornost kao tradicionalnoj hrvatskoj proizvodnoj grani koja ulazi u razdoblje potrebnih promjena radi jačanja učinkovitosti i konkurentnosti. Sustavna strateška orijentacija i poticaj turizmu također je u vrhu prioriteta ovog programa kao i skrb za zaštitu okoliša i uvođenje reda u prostor. Uz to Vlada polazi od programskog cilja da treba dovršiti ukupni proces tranzicije u Hrvatskoj. Novi razvojni skok moguć je tek na podlozi riješenih tranzicijskih zadaća. To prije svega znači dovršetak svih potrebnih reformi od pravosuđa i javne uprave do zdravstva i dovršetka privatizacije. Vlada će uz to u prvih mjesec dana uputiti Hrvatskom saboru prijedlog dodatnih dopuna Zakona o ustrojstvu i djelovanju središnjih tijela državne uprave koja će se, koji će se odnositi na važna područja poput javnih nabava, statistike ili primjerice roba. Te dorade pripremamo slijedom iskustava i potreba u procesu pristupanja Europskoj uniji odnosno usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije i dobrom praksom u državama članicama. Uz to glavnina naših reformskih zahvata i priprema novih zakonskih rješenja bit će usmjerena upravo na ona područja koja obuhvaćaju pregovaračka mjerila kako bismo postigli dvostruki učinak; ubrzali potrebne reforme i istodobno ubrzali pregovore u članstvu u EU. Vlada će nastaviti podupirati i poticati socijalno partnerstvo. Ono s jedne strane treba osigurati pravednost i socijalnu uključenost ali s druge strane i zajedničku odgovornost za ubrzani razvitak zemlje. Ostajemo okrenuti solidarnosti i privrženi tom načelu. Osobito kada se promijene i cjenovni poremećaji na svjetskom tržištu u mnogim granama prelijevaju i na naše tržište. Ali dugoročni odgovor vidimo jedino u porastu proizvodnje, potpori poduzetništvu i jačanju tržišne konkurentnosti našeg gospodarstva. Nikako ne samo u prosvjedima i stalnim visokim očekivanjima isključivo kroz zahvate u proračun. Vlada koju vam predstavljam svjesna je nužnosti provedbe upravo ovog programa upravo u ovom razdoblju. Ponovit ću još jednom mi naprosto nemamo vremena za stajanje. Za stajati u mjestu. Zato je ovo Vlada ljudi koji su već se potvrdili i dokazali u prethodnom mandatu i koji su spremni dovršiti započeto, ali i Vlada ljudi odlučnih da dodaju svoju novu energiju. Ulazimo u razdoblje kada će Hrvatska upravo u mandatu ove Vlade koju predlažem, ostvariti svoje najvažnije strateške ciljeve. To će biti mjera odgovornosti našeg rada. To je toliko jedinstvena i časna zadaća da ni malo ne dvojim, upregnuće svih članova Vlade i potporu ovog Visokog doma u njenom budućem djelovanju. Dame i gospodo uputio sam predsjedniku Sabora pismo sa zahtjevom za glasovanje o povjerenju Vladi Republike Hrvatske na temelju članka 97. alineje 3. Ustava Republike Hrvatske. Predsjednik Republike povjerio mi je mandat za sastav nove Vlade. Na temelju članka 109. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske predlažem sljedeće članove Vlade Republike Hrvatske: Ivo Sanader za predsjednika Vlade, Jadranka Kosor za potpredsjednicu Vlade i ministricu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Damir Polančec za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, Đurđu Adlešić za potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske, prof.dr. Slobodana Uzelca za potpredsjednika Vlade, Gordana Jandrokovića za ministra vanjskih poslova i europskih integracija, Ivana Šukera za ministra financija, Branka Vukelića za ministra obrane, Berislava Rončevića za ministra unutarnjih poslova, Anu Lovrin za ministricu pravosuđa, Božidara Kalmetu za ministra mora, prometa i infrastrukture, magistra Božidara Pankretića za ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Marinu Matulović-Dropulić za ministricu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva magistra Darka Milinovića, doktora medicine za ministra zdravstva i socijalne skrbi, prof.dr. Dragana Primorca za ministra znanosti, obrazovanja i športa, magistra Božu Biškupića za ministra kulture, Petra Čobankovića za ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, i Damira Bajsa za ministra turizma. U skladu sa člankom 109. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske i člankom 107. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora tražim glasovanje o povjerenju Vladi Republike Hrvatske u predloženom sastavu te predlažem Hrvatskom saboru da joj iskaže povjerenje. Ujedno temeljem članka 109. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 107. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora dostavljam program Vlade dostavljen za mandat 2008. do 2011. i životopise predloženih članova Vlade. Zahvaljujem dame i gospodo zastupnici na pozornosti molim za povjerenje ovoj Vladi. Hvala.

Zahvaljujem mandataru gospodinu doktoru Ivi Sanaderu. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, čestitam vam na izboru. Poštovane zastupnice i zastupnici, također. Visoki dome, dame i gospodo. Stojim prvi puta pred ovim najvišim tijelom, pred Visokim domom hrvatske demokracije, gledam ovu punu dvoranu i vidim ono što su nas učili još kao gimnazijalce i srednjoškolce, ljevica, hrvatska ljevica, hrvatska desnica. Šta nas spaja? Spaja nas i to sam potpuno uvjeren i s time ne želim polemizirati, ljubav prema Hrvatskoj. Hrvatskoj. Međutim isto tako spaja nas jedno društvo koje nije harmonično, koje je podijeljeno, koje nije raskoljeno, koje želimo graditi da bude društvo, da bude zajednica, a ne da bude Drugo je pitanje kada pođemo od toga da volimo Hrvatsku, da živimo za nju, radimo li svi na isti način dobro toj Hrvatskoj. E tu mislim drukčije. Šta je to hrvatski san? Hrvatski san nas, naših predaka, baka, nona, očeva, stričeva je bila Hrvatska prije svega. Hrvatski san je san da se radi, da se živi slobodno, da se stvara, zarađuje, doprinosi zajednici, da se to što se zaradi troši slobodno, da se brine za svoju djecu i da država bude sluga a ne gospodar i to nije neka posebnost i specifičnost. Dakle naš posao možda malo previše slobodno i poetski rečeno je da zajedno radimo na ostvarenju hrvatskog sna. Vlada i program koji nam se danas ovdje predstavlja je nešto već viđeno. Program je važna stvar, ali ljudi, ljudi su još možda važnija stvar i ti ljudi su ovdje manje-više isti. I rezultati Vlade koje danas treba potvrditi i koja treba dobiti mandat i povjerenje su poznati i znamo šta se događalo protekle četiri godine. Šta je još važno za temelj jedne zajednice i što razlikuje zajednicu od gomile, civilizaciju od barbara? To su institucije. Onog trena kada Hrvatska bude imala institucije kakve imaju članice Europske unije, odnosno one koje su osnivale Europsku uniju, tog trenutka Hrvatska će biti jaka država, jaka zajednica na koju ćemo biti u potpunosti ponosni. Prije nekoliko tjedana predsjedništvo Europske unije donijelo je neka stajališta i benchmark, odnosno kriterije za početak pregovora Hrvatske u području pravosuđa i ljudskih prava. Upravo te institucije su ono što čine jaku državu i što dovodi do toga da ljudi imaju povjerenje u državu u kojoj žive. Te preporuke, odnosno ti stavovi dolaze iz kluba onih koji nam još uvijek imponiraju i s kojima se želimo uspoređivati. Šta one kažu? One kažu da smo u području pravosuđa nakon četiri mandata, nakon 4 godine mandata ove Vlade koja će u ključnim segmentima kako nam se predlaže biti ista, da je Hrvatska još uvijek nedorasla da počne pregovore. Dakle, da počne pregovore. Vraćeni smo u prvi razred. Moramo tek utvrditi pravu strategiju za reformu pravosuđa. A gdje je reforma? Gdje je povjerenje u institucije? Korupcija. I tu također škripe temeljeni dokumenti. A gdje je provedba? A kakvo je društvo u kojem je korupcija model, obrazac ponašanja na niskoj, a što je još opasnije na visokoj razini. Manjine. Pozivaju nas da implementirano zakone koje smo sami donijeli i prema kojima moramo živjeti. Kao u Bibliji. Kao narod Izraela, živjeti prema svojim zakonima. I tu ne provodimo zakone koje donosimo. Govorimo o toleranciji, o suživotu. To za nas u SDP-u i na hrvatskoj ljevici, vjerujem u cjelini, pitanje srca, a ne džepa ili interesa. I mi inače uvijek u ovom društvu, u ovoj zemlji volimo neke važne stvari nazivati prevelikim, katkad hipertrofiranim imenima, a onda opet preuskima. Jednom smo to zvali bratstvo i jedinstvo, i tome smo se kao djeca, mi koji smo odrastali u socijalizmu rugali. Danas to zovemo tolerancija, kao tolerancija na nepogodu, na hrđu, na nešto što je samo po sebi loše pa treba tolerirati. Suživot, kao nešto što se događa šutke. Dakle, zajedništvo. Da skratim, to je bilanca rada ove Vlade, one Vlade, ove iste Vlade, to je ono što o nama misli vrh civiliziranog svijeta. To je ono gdje sebe vidimo i vidimo se s pravom. Koji su kriteriji za podršku svakoj Vladi, pa i ovoj Vladi? Dva su kriterija koja su općenito, a to je program i to su kadrovi i teško ih je odvojiti jedan od drugoga, ljudi provode program. U slučaju ove Vlade, to je njezin dosadašnji rad, to je njezin dosadašnji rad, jer ljudi su uglavnom isti. Čelni ljudi, najodgovorniji ljudi su uglavnom isti. Što se tiče programa, to je lista dobrih želja s kojim se uglavnom teško ne suglasiti. O tome će više govoriti detaljno moji kolege prijatelji iz SDP-a jer o tome smo govorili kao velik i jak tim i tijekom kampanje, i vidim zadnjih dana i tjedana da su neki od ljudi iz tog tima, koji su još do prije mjesec i mjesec i po dana bili proglašavani socijalističkim ekonomistima, nesposobnjakovićima, odjednom postali poželjni partneri. Da li zato što imaju program ili zato što Vlada nema ljude? I to ćemo vidjeti. Slijedeći kriteriji su kadrovi. Nema te sjajne ideje koja ne može popločati put do pakla. Ljudi provode programe. Kad se govorilo o trgovini ovih dana, a govorit će se i dalje, ja nisam tu toliko strog sudac. Politika je takva. Treba se dogovoriti oko toga tko će provoditi program i katkad taj dogovor može ili mora izaći iz postojećih institucionalnih okvira, ministarstava, uprava. Nije dobro da izlazi previše, ali katkad mora. Međutim, ključni kriterij uz stručnost je politička ljudska vjerodostojnost i tu Vlada koju nam predlažu ima ozbiljnih problema. Ja neću govoriti o pojedincima, suzdržat ću se toga iz poštovanja prema ovom Visokom domu i prema hrvatskoj javnosti. O tome smo dosta, možda katkad i prežestoko govorili o kampanji, ali neke činjenice ostaju. Neki članovi te Vlade ne bi prošli kušnju i test ljudske, zakonske vjerodostojnosti već u najbližem susjedstvu, u Sloveniji, Austriji, Nizozemskoj, Njemačkoj, morali bi odgovarati i za to kako žive, kakvu imovinu imaju, kako su je stekli, obrazložiti svaku kunu, lipu, pfening. To su standardi koje želimo, koje ćemo postavljati i prema kojima ćemo tražiti da nas sude. To je pravo javnosti da zna za svaku kunu, svaki euro, svaki cent potrošen u kampanji za financiranje političkih stranaka i to su standardi u kojima zaostajemo i nakon četiri godine mandata ove iste Vlade daleko za Europom, daleko za nekim susjedima s kojima smo još do prije 15 godina živjeli u istoj državi koja nam nije valjala. Dosadašnji rad i rezultati ove Vlade. O nečemu sam već govorio na početku. Dakle, Europska unija je rekla šta misli o institucijama ove zemlje, dakle i o Vladi koja je te institucije gradila ili nije gradila u protekle četiri godine. Gledamo zadnjih tjedana poskupljenja. Jedan pravi mali kaos. Ustvari, strukturalnu nemoć jedne garniture ljudi da utječe na ono na što treba utjecati, inače Vladu ne trebamo. Tu ne govorim o socijalističkoj ekonomiji, o intervencionizmu. Govorim o aktivnim mjerama gospodarske politike, o industrijskoj, strukturnoj, razvojnoj, regionalnoj politici, o svemu onome o čemu su pisali i govorili socijalistički ekonomisti i za što smo dobili skoro 800 tisuća glasova hrvatskih ljudi i na tome im hvala. Nećemo ih iznevjeriti. Energetika. Znamo da je trenutno energetska kriza ne u opskrbi, nego u cijenama. Međutim, i tu ako nemate energetsku politiku padate žrtvom, a mali, slabo organizirani, oni koji ne vide padaju prvi. Proizvodnja u Hrvatskoj je u korijenu problema koji imamo, a to je problema zaduženosti i života na kredit koji ne možemo plaćati. Svi imamo nekakve kredite. Hrvatska živi na kredit i prijeti joj opasnost da postane insolventna. Hrvatska prosto rečeno troši puno više nego što proizvodi, ne stvara znanje, ne stvara dodanu vrijednost, i to se ne mora graditi tako da se grade tvornice na Uralu. To je vrijeme prošlo, ali izgovor za to nije živimo u slobodnom tržištu, ne živimo u kaosu. Odgovornost za to da ne živimo u kaosu je odgovornost Vlade. Mirovine. Obećavalo se da će još 2005. biti 70% iz usta iz govornice najodgovornijih ljudi Vlade. Ispo 40% su ili 40%. Od toga i na taj način živi milijon hrvatskih ljudi. Ukratko, neke od tema koje su palile kampanju i mjesece prije kampanje i koje nas čekaju u ovom Visokom domu već za koji tjedan. Prvi je zaštićeni ekološko ribolovni pojas. Da ne bi bilo potpuno nedužnih, i mi smo prije više od dvije godine u ovom Domu zajedno sa HSS-om išli sa inicijativom da se on proglasi i da stupi na snagu i prije 1. siječnja 2009. godine. Tada nismo znali da je Hrvatska izgleda preuzimala neke obaveze prije početka otvaranja pregovora, da su potpis na te obaveze stavili visoki dužnosnici, ne izravno članovi Vlade, ali ljudi pod ingerencijom članova Vlade i da se to smatra obvezom Hrvatske države. Ako živimo po zakonima i po ugovorima te obaveze moramo poštivati, ako postoje. Ako ne postoje, onda nam odgovor na to tko govori istinu, mi ili Bruxelles i cijela Europska unija, moraju dati ljudi koji su u tome sudjelovali. Nećemo sa svoje strane učiniti ništa da ugrozimo ono što smatramo primarnim hrvatskim ciljem u ovom trenutku a to je članstvo u Europskoj uniji. Ali na neka pitanja odgovore dobit moramo. Za NATO smo radili puno, nakon 3. siječnja kad je Hrvatska bila u poluizolaciji i kad su neki činili sve svjesno ili nesvjesno da nas od njega udalje, kao i od Europske unije. Svjesno ili nesvjesno. Vjerujem nesvjesno. Zalagali smo se za referendum. Ne zato jer želimo biti destruktivni nego zato jer tako vidimo demokraciju. Vidimo pravo građana da znaju, da odlučuju i da budu partneri u jednoj od najvažnijih odluka koje Hrvatska donosi kad je u pitanju njezin međunarodni položaj. Može i drukčije. Zaista u Ustavu Hrvatske ne piše da je referendum obvezan. Ali piše da se može, čitam, i treba raspisat kada su u pitanju stvari koje su toliko važne za nacionalnu cjelovitost, jedinstvenost, integritet i sigurnost. Ako to nije NATO onda možda je zabrana pušenja. To je NATO dame i gospodo. I tu smo vidjeli isto oscilacije i promjene u stavovima. I zato su ankete važne koje pokazuju navodni rast popularnosti i mi ćemo ih s pažnjom gledati, ali izlazne ankete nisu bile važne ili vjerodostojne. Kako kome odgovara. Dakle i u pitanju NATO-a učinit ćemo sve kao i dosada da Hrvatska postane članica NATO-a jer znamo i vjerujemo da je to najbolji Hrvatski interes. I sve u našem radu, djelovanju, govoru, aktivnostima je bilo samo na toj crti. Ustavne promjene. I oko njih ćemo budu li potrebne se dogovorit. Samo ako je u pitanju nacionalni interes. Ako su u pitanju partikularni stranački interesi poput toga kome predsjednik i na koji način treba dati mandat za sastav Vlade, tome pregovarat nećemo jer smatramo da je postojeće rješenje dobro. I da će Hrvatska bez obzira na to što su izbori bili prije dva mjeseca danas dobiti Vladu. Možda ne kakvu zaslužuje ili kakvu je htjela, ali će je dobit. I država će imati svoje institucije i neće živjeti u bezvlašću. Dakle Vlada će biti sastavljena i ja na tome čestitam. Čestitam onima koji su se dogovorili, čestitam onima koji su time zadovoljili svoje interese i bit će tu zadovoljeni neki hrvatski interesi. Bit će tu zadovoljeni neki hrvatski interesi ali to je drugo pitanje. Za kraj, Marko Porcije Katon Stariji vrtio je cijelo vrijeme jedan svoj Ceterum censeo pa ću ja sada to ponoviti ovom prilikom jer je to naš dug prema biračima ali to je i činjenica. Dakle većina ljudi u ovoj zemlji 25.11. je glasala da ova Vlada i njezin sadašnji mandatar više ne vode ovu zemlju.

dug, trajao je pola sata, nismo se slagali sa većinom stvari odnosno šutjeli. Ali to je stvar institucija dame i gospodo. Učimo institucije. Dakle većina ljudi u ovoj zemlji je glasovala za lijevi centar. Onaj tko to ne vidi ja mu ja mu neću reći da ne vidi ništa ili da ništa ne razumije ali upravo ta činjenica nama daje pravo i obvezu da u ovoj zemlji provodimo i viziju tih ljudi i svoju viziju i da budemo strog kritičar ne kritizer ove Vlade ove Vlade i da prestanemo govoriti o tim jeftinim povijesnim šablonama crveni i crni jer želim gradit barem ovu stranku koju vodim, kao stranku svih boja, ali da svaka boja bude prepoznatljiva. A vama dame i gospodo sve najbolje, institucije se razvijaju. Hvala.

Imamo ispravaka netočnih navoda pa ću onda dati riječ mandataru. Prvo gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa u nizu netočnih navoda ispravit ću samo neke koje smatram da je važno ispraviti. Prvo kolega Milanović je rekao da nam europske institucije šalju poruku da je Hrvatska nedorasla za početak pregovora. Pa moram ispraviti taj netočan navod zato što upravo europske institucije nam šalju suprotnu poruku. Šalju da Hrvatska odlično napreduje na svom putu, da odlično pregovara i da sve ono što je napravila u smislu reformi da je doista u skladu sa svim onim traženjima i zahtjevima koja ima Europska unija prema nama, ali i prema našim stavovima. Govoreći o poskupljenjima i strukturalnoj nemoći navodno u kojima navodno država ima udjela treba reći da je trebao gospodin Milanović prvo razgovarati sa svojim gradonačelnikom Grada Zagreba i SDP-om u Zagrebu koji je više od četvrtine građana zapravo stavio u jednu neugodnu poziciju i povisio im troškove života. To je nešto o čemu je trebao SDP razgovarat a ne danas nama solit pamet o nekakvoj navodnoj nemoći države vezano za poskupljenje. Pa izvolite napravite konkretan potez gospodine Milanoviću, dovedite u ured vašeg gradonačelnika i vratite cijene kakve su bile prije poskupljenja u Zagrebu. Tako ćete najbolje pomoći hrvatskim građanima o kojima ovdje danas govorite. Drugi dio ovog ispravka je bio više replika. Prema tome držimo se ispravka netočnih navoda. Za povredu Poslovnika se javio gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite! 209. Poslovnik. Gospodine predsjedniče! Ukoliko budete već na početku dopuštali da zastupnici krše poslovničke odredbe oko ispravka krivih navoda ova sabornica će se pretvorit ne znam u što. Jer znate što. Ako ćemo ispravljat svačije mišljenje, doduše da ispravite nečije mišljenje morate imati svoje mišljenje. To je problem. Pa bi vas molio da shodno Poslovniku vodite o tome računa barem evo danas i nekoliko prvih nastupa ovog novog Doma, saziva ovog Doma da ipak zadržimo jedan dignitet, jer ovako i na ovaj način razgovora mislim da ćemo hrvatskoj javnosti poslat lošu poruku. Hvala lijepa. Gospodine zastupniče! Slažem se uglavnom s vama. Vi znate, bili ste u prošlom sazivu da je najšire bilo pretjerano ili dozvoljavano ispravak netočnog navoda i da nikada nismo striktno o tome problemu prilazili sa stajališta Poslovnika, ali evo recimo i vi niste se pozvali što ste dužni na članak koji. Vi ste rekli da ali točno piše kako to treba, i ja prelazim preko toga. Dakle, nemojte nas u samom početku pokušavati ograničavati na nešto što je već pomalo postala ja ću reći čak i nažalost tradicija u ovom Saboru da se ispravak netočnog navoda koristi kao replika. Mi se možemo dogovoriti i možda ćemo to i predložiti da preciziramo u poslovniku taj institut potpuno precizno ako je to uopće moguće. naravi vaše primjedbe ja se potpuno slažem. Ali isto tako i praksa koja je bila tijekom prošlog zasjedanja Sabora. Zato sam i rekao da je drugi dio ispravka gospodina Matušića više bio replika. Nadam se da se to dalje neće ponavljati. Evo, na redu je gospođa Božica Šolić za ispravak netočnog navoda. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, gospodin zastupnik Milanović je u svojoj raspravi rekao niz neistina i krivih navoda svojih, a ja bih samo jedan dio iz njegove rasprave koji je jako bitan izdvojila a to je kada je rekao da nitko ne vodi brigu o valu poskupljenja, što nije točno. Itekako se vodi briga i vodila se briga o valu poskupljenja ali očito je gospodin zastupnik to pitanje rekao na krivom mjestu jer je trebao pitati upravo gradonačelnika grada Zagreba gdje su se cijene itekako digle komunalnim naknadama ali ja ne znam je'l on s njim još uopće razgovara. Pa trebao je to njega prije pitati. I još jedan ispravak koji je vrlo važan. Ja ću reći da nisam baš sigurna i ne bih se složila kada ste rekli da ste ušli u politiku radi Hrvatske i radi nacionalnih interesa. Ne bih se složila jer ste upravo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo još jednu povredu poslovnika. Gospodin Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Opet gospodine predsjedniče članak 209. Ja vas molim da dotičnoj zastupnici date opomenu. Nekolegijalno je, neljudski, nepristojno reći kolegi zastupniku da laže. Zastupnik kolega može biti neinformiran. …/Upadica se ne čuje./… Rekli ste da je rekao niz neistina. Kad kažete neistine onda lažete. Dakle, može se reći da kolega zastupnik nije informiran, da nema dovoljno podataka ali reći da laže to je nedopustivo. I ja vas molim da se vi osobno suzdržite od komentara i da dijelite pravdu u ovoj sabornici. Izvolite, dajte opomenu kolegici. Dok ovdje sjedim ja primjenjujem poslovnik i nisam čuo riječ: "laže". Idemo dalje. Gospodin Krešimir Ćosić ispravak netočnog navoda. Između niza netočnih navoda i ja bih rekao neprimjerenih improvizacija kad je u pitanju ovako ozbiljna rasprava o jednoj tako ozbiljnoj temi citiram slijedeće. Gospodine Milanović, rekli ste nema energetske politike. Ima gospodine Milanović, pogledajte stranu 38. Citiram samo dijelove te energetske politike: "sigurna i kvalitetna opskrba energijom, štedljivost u potrošnji energije, širenje obnovljivih izvora energije, naš energetski sustav usklađivat će se i povezivati s energetskim sustavom jugo-istočne Europe, jačat će se tržište električne energije" itd. Konkretno, točno samo jedan primjer, ima i niz dalje. Dalje, Hrvatska ne stvara znanje. Nije točno. Prošla Vlada je dala veliki doprinos reformi sustava obrazovanja, sudjelovanje u Okvirnom programu znanstvenom Europske unije. To dokazuje da se itekako vodi o o gospodarstvu utemeljenom na znanju i to je bila jedna nova dodana vrijednost, jedna nova kvaliteta bivše Vlade koja je itekako naglašena i u programu ove Vlade. Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega zastupnik je netočno naveo da neki članovi predložene Vlade ne bi prošli provjeru čak niti u susjednim zemljama ni kao ljudi niti zbog imovinskog statusa. To je netočno, to su časni ljudi, institucije ove zemlje provjeravaju svoje građane pa tako i te članove. A ova vaša uvreda koju ste izrekli nažalost u poslovniku nema kazne, inače bi ju trebalo zaslužiti. Drugo što je netočno, nazvali ste dio naših građana gomilom. Vjerojatno mislite da je to pjesnička figura, međutim lijepi hrvatski izraz pod gomilom smatra nešto drugo. Ako mislite govoriti o puno ljudi onda možete reći masa. Dakle, neistina je da se dio hrvatskog naroda može nazvati gomilom. I treći ispravak. Ako je većina glasala za ljevicu onda molim s ovoga mjesta Državno izborno povjerenstvo da izmijeni svoj zaključak. Hvala lijepa. Imamo povredu poslovnika gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. ja bih rekla uputio jednu invektivu na račun predsjednika naše stranke koji je govorio u ime kluba kada je njemu spočitnuo odnosno lažno prikazao da bi govornik rekao,

udžbeniku. Ali vi reinterpretirate, naravno podmećete a sve pod firmom odnosno pod ovim institutom ispravka netočnog navoda. Da ste malo bolje slušali. Međutim, ja vjerujem da ste vi dobro čuli, ali upravo svjesno ste iskrivili i podmetnuli nešto kako bi se evo na ovaj i ovakav način dodvorili građanima. Predsjednik nije uvrijedio građane niti ih je nazvao gomilom. **Bebić, Gospođo zastupnice, ja moram. Pazite, vi pozivate se na, vi ste ispravili i polemizirali i replicirali na ispravak netočnog navoda i opet ne pozivajući se na članak na koji ste trebali se pozvati kad ste dobili riječ za ispravak netočnog navoda. Znači, vi ste isto povrijedili poslovnik. Izvolite, gospođo Zgrebec. Vi također imate povredu poslovnika. I pozivam se na članak 209. koji je povrijedio kolega Hebrang ali i vi kad ovako reagirate jer kolega Milanović nije govorio o hrvatskom društvu kao gomili. Govorio je o društvu koje mora biti društvo tolerancije, izgradnje, koje izgrađuje na odgovoran način i pozicija u političkom smislu i opozicija. Ako se to ne čini onda je to gomila. Prema tome kolega Hebrang bilo bi bolje da slušate zastupnike što govore a ne da, a ne da ispravljate ono što vi mislite da su govorili. Također polemika i replika u odnosu na ispravak netočnog navoda i to nije, to nije povreda Poslovnika. To je već treći put da vi upotrebljavate i kritizirate ono što sami radite ali samo kad je, netko drugi govori. Molim vas lijepo budimo onda ravnomjerni i principijelni u odnosu na svakoga. Ja tvrdim da, da povreda Poslovnika što ste se javili nije bila u skladu sa Poslovnikom. Molim vas lijepo, idemo dalje. Gospodin Krunoslav Markovinović. da gospodin Milanović kaže da su imali jak, snažan tim, brojan tim. Ja bih se složio da je bio brojan i raspjevan tim, to smo čuli tamo jel' pod šatorom ali se ne bih složio da je bio snažan tim jer su se raspali daleko prije cilja. Kad su shvatili da neće doći do cilja već se tim raspao. Dalje evo i kolegica drugi netočan navod da je Vlada kriva za poskupljenje, kolegica Božica i ja a i većina članova SDP-a živimo na području u kojem je SDP podigao cijene komunalnih usluga za više od 50%. Toliko o kaosu. Hvala. Hvala. I ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Vrlo teško je ispraviti sve jer gospodin Milanović je htio prikazati katastrofičnost u Hrvatskoj. Od institucija … /Govornik od energetike i tako dalje. To je potkrijepio time čak da je opcija njegova dobila više glasova na izborima što je više puta i u medijima su ljudi prebrojavali i objavljivali jer je to i ranije izjavljivao. Ja tvrdim ovdje da je to netočno, a gospodine Lučinu i neistinito što je rekao gospodin Milanović. Prema tome nije potrebno u Saboru govoriti takove neistine koje su ljudi prebrojili. I ova opcija je dobila puno više glasova, a gospodin Milanović s ovim jednostavno ne priznaje rezultat izbora. Luka (HDZ)** Hvala. Imamo povredu Poslovnika, gospodin Lučin izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Gospodine predsjedniče povrijedili ste članak 214., stavak 5. koji kaže: Kad netko od zastupnika vrijeđa predsjednika ili zastupnika dužni ste mu udijeliti opomenu. Ne znam u čemu je bila uvreda zastupnika i idemo dalje. Idemo dalje. Na redu je gospodin mandatar izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Nisam se mislio javiti, reagirati na prvi istup jednog oporbenog zastupnika ali ću naprosto to učiniti zbog istine i zbog onoga što sada u ovom trenutku hrvatski građani koji gledaju ili koji će posredstvom medija to sutra čitati ili slušati naprosto trebaju čuti istinu. A čuli su je od Izbornog povjerenstva. Izbore 25. studenog je dobila Hrvatska demokratska zajednica ... /Pljesak/ … voljom hrvatskih građana a vaše utjehe gospodine zastupniče zbog izbornog poraza ostavite za kod kuće jer je to neistina. Bez obzira što vi mislili, kako vi interpretirali hrvatski birači su odlučili da je HDZ najjača politička snaga ove zemlje. Dali su nam potporu i na temelju rada u prošlogodišnjem, Prema tome volja hrvatskih birača koji su, i to ponavljam, rekao sam 10 puta i u kampanji reći ću i ovdje. Birači su vrhovna instanca demokracije. Vi je vašom interpretacijom za koju ja ne znam iz kojih razloga je izvodite nećete promijeniti. Oni su odlučili da HDZ ima najveći broj glasova i da HDZ ima najveći broj mandata. Da ste vi dobili mandat više pa to bi bio «show» što biste radili. A mi imamo 10 mandata više i slušamo što vi govorite da ste vi dobili izbore, da je lijeva opcija pobijedila. Nije pobijedila lijeva opcija čak i kad biste računali glasove na koje nemate pravo računati jer niste išli u predizbornu koaliciju. Da ste išli u predizbornu koaliciju s HNS-om onda to opet ne bi bila lijeva opcija jer je HNS, ja se neću miješati ali je u liberalnoj obitelji europskih stranaka, a liberalne obitelji su, ali kad se vi možete miješati u HNS i u druge stranke mogu i ja dati ocjenu IDS-a koji je također u liberalnoj obitelji europskih stranaka i HSLS-a koji je u liberalnoj obitelji. Znači vi biste pribrajali sve ono što vam treba da biste ostvarili većinu tobožnjeg lijevog centra. Vi ste mogli samo ostvariti većinu sa SDP-om jer ste išli sami u izbore. Kao što je HDZ išao sam u izbore, a tada budući da imam, o tome sam govorio u govoru najbolji mogući koalicijski potencijal ostvarili smo i Vladu. Vi ste htjeli da u ovom postizbornom razdoblju od izbora 25. studenoga ne bude 1:0 za HDZ nego da bude 3:0. Prvi put pobjeda na izborima, drugi put za, borba za mandatara i treći put danas ćemo izglasovati Vladu i to će biti 3:0. Mogli ste proći jeftinije. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. netočan navod je da falsificiram rezultate izbora. To je gospodo netočan navod. A netočna interpretacija mojih riječi, društvo je kompliciranija stvar od matematike za koju ste vi očito stručnjak i ja ovdje govorim kakvo je raspoloženje u društvu i kakve građane i birače predstavljaju, i kakvo je raspoloženje u ovoj sabornici. Jer kao što smo vidjeli gospodina nitko nije prekidao

Hvala lijepa gospodine zastupniče. Idemo dalje. U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, budući predsjedniče Vlade, gospodo ministri, uvažena gospodo zastupnici. Ja neću početi zbrajanjem glasova izbornih ali je činjenica, bilo je logično još 23.11. nakon što su pali prvi izborni rezultati da će Vladu ponovo sastaviti gospodin Ivo Sanader. IDS za tu Vladu neće glasati. Za to nemamo mandat birača, zato. Ali ja bih volio nešto drugo, da ova Vlada bude uspješna jer od njenog uspjeha ovisi i kako će živjeti hrvatski građani. Ja bih iskreno to volio. E sad idemo dalje.

ajde neću reći da je bio ispod svakog dostojanstva, ali nije bio korektan. U velikoj mjeri na djelu je bilo korumpiranje biračkog tijela, bavilo se često bezidejnim pregovorima, marginalnim, zaboravilo na suštinske probleme, na troškove života, potrebe smanjenja PDV-a na hranu s 22% na 10%, rast kamata o kojem je netko već govorio. Skupa kuna koja demotivira izvoznike, vanjski dug koji je gospodo na današnji dan premašio 32 milijarde eura. Mi smo samo prošle godine ili ova zemlja je vratila 7,8 milijardi eura. U narednih četiri godine vratiti ćemo oko 25 milijardi eura, naš vanjski dug za četiri godine više neće iznositi 32 nego 50 milijardi eura. Zdravstvo gdje nam padaju stropovi na trudnice, bilo da je riječ o Šibeniku ili Puli, nitko nije digao glas protiv neisplate božićnice. Govorilo se nešto o tekstilnoj industriji, šumarstvu, u ovome programu navješćuje se privatizacija brodogradnje. Govorilo se o promjeni i to su svi zaboravljali. Centralne teme bile su nam promjene članka 97., zabrana rada nedjeljom, zabrana pušenjem, strah da se kaže da se raspravlja o mjestima, a daj Bože da se sve zasnovalo na mjestima u Vladi jer bi to možda građane manje koštalo, govorilo se o ZERP-u, NATO-u, GMO-u, selu o.k. da svatko tko ima jednu kravu ili jedan hektar dobije poticaje, ali dragi prijatelji pitanje je da li se samo tim temama može vući ovu zemlju. To je bježanje kako ja to doživljavam od problema, od potreba. I to govori na po mom sudu, da je sadašnja koalicija davno kaparirana, ali o tome kasnije. HDSS ni HSS itd. izašli kao pobjednici, da jesu mislim da bi gospodin Friščić i gospodin Pupovac bili danas u Vladi. Znate 96% novaca u ovoj Vladi kontrolu će imati HDZ, odnosno njihovih 75% mandata na svega 3 ili 4%, 25% koalicije koju tvore manjinci i nekoliko političkih stranaka. Znam isto tako da zbog nesastavljanja sada Vlade, taj lijevi centar ima problem i ja isto priznajem da imamo veliki problem. Sve ovo što gledamo kada je riječ o sastavljanju Vlade desnog centra, bilo bi slično i i kada bi Vladu sastavio lijevi centar, s time da sam siguran da oni koji su danas u koaliciji sa HDZ-om u toj Vladi bi imali daleko veći utjecaj. Kada kažem da će ljevica imati problem i mi tu koji pripadamo i tako se osjećamo. Mislim na činjenicu što će Hrvatska vjerojatno ući u Europsku uniju 2010., 2011. i mogućnost vjerojatnosti da se ponove slični izborni rezultati kao 2003. to je nešto što mene frustrira. A onda ako jedni obnašaju vlast u periodu od 90. do 2015. a to je 21 godina, a drugi svega četiri godine, to govori da onda taj lijevi centar ima problema i nešto treba tu učiniti. Ali ja želim vjerovati da se mogu stvari na narednim izborima promijeniti. Ako je netko činio sve da dođe do promjene vlasti, ja mislim da je to činio Damir Kajin. Politika isto tako koja se vodila, sada ću ići malo regionalno do Istre, mislim da je bila maćehinska. Gospodin Lino Červar kojemu sam jučer, a i danas i njegovim rukometašima zaželio svako dobro na europskom prvenstvu, izračunao je, a vjerojatno mu je taj podatak dao gospodin Šuker, da je taj prostor od 2004. do 2007. sa decentraliziranim sredstvima dobilo 2,7 milijardi kuna. Nitko da spomene da sa tog prostora u državni proračun odlazi 40 milijardi kuna. Od ukupnog prihoda Zagreb daje 12% svojih prihoda, Istra 6, Primorsko-goranska županija 2,3%, drugima se vidim u pravilu vraća. 17 godina, dobro Istra nije imala rat, nije ni Zagreb, Rijeka, netko daje i jako jako malo se vraća. Ma mi ne tražimo da se vraća samo da se manje uzima i dosta je da jedni rade, a da drugi onda dijele to zarađeno. Zašto su i ovi pregovori ja bih rekao vladajuće koalicije bili prozirni? Nitko od vas gospodo nije govorio kako nešto stvoriti već samo kako nešto potrošiti, a što po automatizmu na neki način dolazi u državni proračun i ne može više jednostavno jednostavno tako, a pogotovo ne može i ne bi smjelo ići jedno permanentno kažnjavanja nekih prostora. Ako je za riječku, splitsku, trogirsku brodogradnju samo 2006., 2007. išlo 4,2 milijarde kuna, a za Istarsku Istarsku nula kuna, onda ja tumačim to i politikom protiv Istre. Ako je za mostarsko sveučilište i njihovu bolnicu išlo 360 milijuna kuna u prošloj godini, a za pulsku 11 milijuna kuna i to je politika protiv na na neki način Istre. Ako se jedan kvadratni metar gospodine Čobankoviću, u Slavoniji kupuje za 0,5 do 1,5 kune, a u Istri je 20 do 100 kuna, onda je za mene i to politika protiv Istre. Ako za pelješki most ide 3, 4 milijarde kuna, a za tunel kroz Učku niti jedna kuna, onda je i to politika protiv Istre protiv Istre kao što recimo sada ide milijardu kuna za luku u Gažencima, a nisam primijetio da ide i jedna kuna ili da je išla za jedan sličan projekat na području te izborne jedinice, a s druge strane ću samo jedan podatak spomenuti, da izvoz per capita u Istri je 2007. bio 5 tisuća 43 dolara, u jednoj u od najrazvijenijih hrvatskih županija Primorsko-goranskoj svega tisuću 742 dolara ili razlika je čak 3 tisuće 301 dolar po stanovniku, a opet imamo s druge strane tu najskuplju košaricu koja je baš recimo dole u Puli, a uvjeren sam da penzioner sa tisuću i 500 kuna u jednome Buzetu ili Puli jednako teško živi kao i penzioner sa tisuću i 500 kuna u jednoj Opatiji, Splitu, Osijeku i tome slično. I to mogu reći. Prošle su 90-te godine kada se trebalo boriti ne znam, ja ću se sada sjetiti jedne "Mirne", "TPS-a", "Uljanika", "Prvomajske", "Cimosa", "Buzetske pivovare". Danas su stvari postavljene manje-više, barem dolje. Danas se prilike razvijaju po inerciji i utoliko danas se ne može ne znam Istri pa i drugim krajevima puno dati od političkih stranaka, nije bitno o kojima je riječ, kada je riječ o gospodarstvu iako svi znamo da bez njih jednostavno ne ide. Ponavljam još jedanput, Istri se ne može dati, ali se može manje uzeti i nije HDZ u ovih 17 godina razvijao taj prostor već je Istra razvijala se sama, a istarskim se novcem razvijala Hrvatska i tko to ne ne priznaje, taj naprosto nije iskren i tko to ne vidi nije dobronamjeran i ima krive namjere. Istarski političari, a i svi ostali u ovom Saboru imaju zadaću, ono je jučer govorio predsjednik Sabora boriti se jasno za nacionalne interese, za svoj kraj, za neke univerzalne vrijednosti i ne pogaziti ponos tog kraja. To je politika, sve ostalo je prostitucija. Ako budeš uz ljude koji su ti dali jasno taj mandat, onda će te oni poštovati. Ako ih iznevjeriš, ako ih prevariš, drugu priliku ti neće pokloniti. Još jedanput ću reći, ništa ne tražimo osim toga da se manje uzima, da se Hrvatska decentralizira, da sa svojim na svojem upravljamo po svome. Centralna vlast treba stvoriti upravo to da svatko počne u većoj mjeri upravljati sa svojim, i takvu bi vlast uvijek podržao. Gdje se u ovom sporazumu, ja imam eto i Vladin program, i koalicioni sporazum. Oni su doslovce identični, prepisan jedan u drugog, spominje Istra. Strana 56 kreće privatizacija brodogranje. To je "Uljanik". Ja ne znam tko će od istarskih političara stati iza toga. Na strani 73. govori se u turističkom zemljištu koji kako ja to iščitavam izgleda da će pripasti hotelima. Nije to dobro. U cijelom ovom materijalu još na jednom mjestu spominje se i tunel kroz Učku, odnosno Hrvatska će zasigurno svoju nezaposlenost u periodu 2008.-2012. prepoloviti. Ja sam u to siguran. Biti će teže doći do radnika nego do radnog mjesta. Ako nam administracija ne zakoči ulaganja po ulasku Hrvatske u NATO, to će biti ove godine, ja mislim da te nove investicije, greenfield investicije poglavito na Jadranu gdje od '90. do 2008. nije izgrađeno pet novih hotela sa više od 150 ležajeva, pustimo rekonstrukcije, a imamo tisuću kilometara obale i tisuće otoka. Onda ja ne znam gdje se taj novac može privući. Vlada ima, vidimo jednu silnu rezervu u hrvatskoj elektroprivredi gdje se spominje da će se pojedini dijelovi privatizirati. Mi smo protiv toga. Najvjerojatnije će se to učiniti po modelu THT-a, ako ministri ne budu uhvaćeni u, narod bi rekao pekmezu, ja stvarno bojim se da lako ova ekipa može ponoviti još jedan mandat, a da stvarni problemi, vanjski dug, izvoz, zdravstvo, mirovine, teško da će se riješiti iako sam na 50-tak tribina stalno ponavljao istu rečenicu da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti, da je najbolja politika do mladih politika pune zaposlenosti, jer gdje veće sreće nego kada mlad čovjek dođe do posla i počne brinuti o stvaranju vlastite obitelji kao što je isto tako vjerojatno najbolja politika do starih politika pune zaposlenosti, da im barem djeca mogu doći do posla, a ne da su na njihovoj grbači sa hiljadu 800 ili 2 tisuće kuna koliko primaju. Kada je riječ o korupciji, to je valjda jače od nas i to će biti centralna tema budućih izbora uz preraspodjelu. Dvije rečenice o selu. Gospodo kažite već jedanput kome uzeti. Kakva je to politika da se govori samo o preraspodjeli, a ne i stvaranju. Selo smo svi mi dosadašnjom politikom od socijalizma pa nadalje naprosto doveli na rub opstanka. Kada govorim o dosadašnjoj politici, mislim na sve nas. Nije bitno. Ja tvrdim da u čitavom nizu krajeva, pa i dole kod mene je danas daleko poželjnije živjeti na selu, nego u jednome Poreču, Umagu, nije bitno, Novigradu itd., ali da bi se to moglo ti ljudi trebaju paralelno ne živjeti samo od sela, nego imati i sigurno radno mjesto negdje sa strane, on i njihova obitelj. da neće biti novih poreza, pogotovo onoga na imovinu, jer bi to bila katastrofa, ali žalim što će eto opozicija priliku tražiti na nekim drugim izborima. Ovaj mandat biti će pjesma prema onom dosadašnjem, Hrvatska nema više problema do Haaga, ZERP je mila majka prema Haagu, osim ako ne reguliramo ovu lovnu sezonu i to. Hrvatska ulazi u NATO i Hrvatska ima na prodaju hrvatsku elektroprivredu, nezaposlenost pada, gospodarstvo je autonomno, jedino pravi problemi su znači korupcija, nečinjenje administracije, podmićene institucije, zdravstvo, izvoz, vanjski dug, činjenica da 20% hrvatskih građana živi ispod praga siromaštva bilo zbog primanja, bilo zbog starosti, bilo zbog bolesti, bilo svojih mirovina. Jasno, nije lako voditi niti jednu Vladu. To priznajemo. Ma nije lako voditi ni jednu općinu, kamoli voditi nacionalnu Vladu, ali prilike su 2007. bolje nego 2003. kao što su i 2003. bile bolje nego 2000. itd. i zato je trebalo dobiti izbore. Zato neka nam bude svima sa srećom, ali ono što će determinirati hrvatsku politiku to mogu biti socijalni udari. Toga se bojim. Neću reći da će biti gladi, ali mnogi neće biti naprosto siti. Ovaj cjenovni udar koji je danas na djelu naprosto postaje nesnosan. Istup premijera ja pozdravljam. Na žalost više je govorio o položaju Hrvatske u svijetu, nego o hrvatskim građanima, od čega oni žive, kako žive, kolike su im penzije i kakvi kakvi su nam starački domovi, domovi zdravlja itd. Više je govorio o bosanskim Hrvatima i susjedima, nego nama. To je bitno jer treba pokazati poruku prema svijetu, apsolutno susjedstvu, ali mi živimo ovdje i ono što gro građana tangira je njihov osobni životni standard. (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko ispravaka. Molim vas da se koncentriramo doista na ispravak i bit će brže, sve će ići. Gospodin Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče. Zastupnik Kajin je ovdje rekao da je ova Vlada korumpirala biračko tijelo. Ja neću reći da zastupnik Kajin govori neistinu, ali mislim da nije upućen ili najvjerojatnije brzo zaboravlja onaj onaj period kada je IDS sudjelovao u koalicijskoj vlasti negdje 2000. godine koja je u principu bila pomračina za socijalnu politiku Hrvatske. Mislim da nema potrebe, svi jako dobro znademo što je ta socijalistička Vlada i koje je štete nanijela tada radnicima što se tiče od smanjenja plaća do micanja iz Stečajnog zakona u drugi red, smanjenja porodiljnih naknada i sada da ne navodim čitav niz socijalnih mjera koje su išle na štetu radnika, pa bi bilo sigurno pametno i dobro kada već kritiziramo, budimo i samokritični. Jer znate, onaj tko se srami svoje prošlosti nema ni budućnost, je inače ovo samo isprazno lajanje na mjesec i od toga nema nikakve koristi, a mislim da reć' da su birači kupljeni može se reć' samo to da je ova Vlada ispravljala greške četiri godine one koalicijske Vlade koja je smanjivala socijalna prava radnika i građana.

Povreda Poslovnika gospodin Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Članak 209. Meni je drago da ste gospodine predsjedniče upozorili gospodina Kunsta. A ja bi mu samo poručio da on može nastaviti lajati ali ispred sabornice. Ista ova primjedba važi i za vas, s tim da ste ponovili, pa to je malo čak još i gore. Prema tome dajte, predlažem da izbjegavamo takve izraze. Bit će nam svima lakše i Sabor će na neki način obavljat ove svoje svoje zadaće. Evo, još ima ispravak netočnog navoda gospodin Silvano Hrelja. Izvolite! **Hrelja, Silvano (HSU)** Gospodine predsjedniče! Netočna je izjava kolege Kajina da bi glasovanjem za ovu Vladu IDS promijenio volju birača obzirom da je IDS liberalna stranka i regionalna stranka. A točno je da bi u slučaju podržavanja ove Vlade od strane IDS-a sigurno prestala manipulacija biračima. A kolega Kajin bi ispunio puno obećanja koje je dao umirovljenicima. Jer IDS naime ima tri predznaka. U Istri je lijevi, u Hrvatskoj malo lijevi malo desni, a u Europi isključivo desni. Otprilike kao kameleon. Drugo. Najbolja socijalna politika nije jednostavno politika pune zaposlenosti pod svaku cijenu kolega Kajin. Najbolja socijalna politika je puno dobro plaćenih radnih mjesta a time se isključuju radna mjesta samospremačice i konobari koji su sadržani u nekim projektima u Istri. Hvala lijepa. Imamo ispravak netočnog navoda gospodin Nevio Šetić. Izvolite! **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moram ispraviti jedan netočni navod ili kao što neki rekoše danas možda nedovoljnu informiranost, obaviještenost. Jer se povlači višestruko da je mlado Istarsko sveučilište, Pulsko sveučilište koje je ova Vlada omogućila da funkcionira, da je dobilo 11 milijuna a da je mostarsko 300. Prvo… …/Upadica se ne čuje./… Da. Ovo bi bilo potpuno krivo i uopće nije za usporedit jer činjenica je da Pulsko sveučilište se financira kao svako drugo sveučilište i profesori primaju plaće, studenti dobivaju one potpore koje imaju, studentski standard i sve ostalo. Ja uzimam da je možda to ovdje krivo predloženo ali želim to povezati i sa ovim 2,7 milijardi koje ova Vlada je investirala u Istru i 40 koje odlazi. O toj metodologiji nikad nećemo doći do istine. A gdje su mirovine koje, gdje su sva državna poduzeća, gdje su škole koje se financiraju, bolnice? Prema tome mislim da trebamo uzeti drugu metodologiju oko ocjenjivanja istih stvari. Ali u svakom slučaju držim dobrim što neki veliki projekti koji su najavljeni kao što je željeznički tunel kroz Učku i Istarski ipsilon, autocestu ipak nešto što će se trebat platit. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda gospodin Frano Matušić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je rekao da je ulaganje 3 do 4 milijarde u izgradnju mosta kopno – Pelješac protiv Istre zato što nije uloženo navodno u tunel kolega Kajin, to nije protiv Istre. To je za razvoj Pelješca, Korčule, Lastova, Mljeta, Dubrovačkog primorja, Dubrovnika, Konavala, cijele Dubrovačko-neretvanske županije. I to je dobrobit cijele Hrvatske jer konačno povezuje Hrvatsku u jednu cjelinu. Nama iz Dubrovnika, meni osobno a vjerujem i svima u našoj županiji i gradu je drago kada dođemo u Istru, kada možemo proći tunelom Učka a sad će biti i druga cijev i željeznički tunel također. Isto nam je tako drago što će uskoro biti puni profil autoceste Istarski Do nas još nije došla autocesta, ali se radujemo autocesti u Istri kao što se radujemo dolasku autocesti u Dubrovnik i mostu kopno – Pelješac. Hvala. se ne čuje./… Ne može jer je to, ne može po Poslovniku. Tko je, gospodin Antun Vujić povreda Poslovnika. Gospodine predsjedniče! Ne bih se javljao niti se volim javljati na ovakve stvari. Međutim ovaj početak zasjedanja ovoga Sabora. Vi ste sada dopustili da čitav niz onih koji su se javili za ispravke netočnih navoda zapravo povrijede članak Poslovnika 209. Na ovaj način činimo izlišnim diskusije. Ako ćemo ovdje iznositi mislim, zapravo diskusije, možemo slijediti normu engleskog Parlamenta gdje zapravo i nema drugo nego su sve ispravci netočnog navoda i …/Govornik se ne razumije./… nešto duže, dulje od 3 minute, ali mislim da je svejedno to ograničeno. Nema smisla i neće imati smisla ovakve naše rasprave ako se, ako vi energično ne intervenirate kod povrede Poslovnika a tamo vam direktno piše da se mora držati teme i ispravljati samo materijalne činjenice. Ovo su sve impresije, ovo morate prekinuti sada na početku jer nećemo nigdje doći i zapravo kompromitirat ćemo rad Sabora. A bojim se da smo tako počeli. Hvala. Gospodine Vujiću! Ja želim ponoviti i oprostite mi što, moram objasniti ili obrazložiti ovu vašu primjedbu. Nikada nisam osporavao sve one koji su upozoravali o nekorektnom ispravcima netočnih navoda ili djelomično nekorektne ispravcima netočnih navoda. Ali ja sam očekivao da ćete reći da je postojalo od jutros u sabornici najmanje tri dizanja ove tablice oko povrede Poslovnika i svaki put je bio nekorektno dignuta ta… I nije u skladu sa Poslovnikom. Dosada ako ne promijenimo Poslovnik a plediram da ga promijenimo i da to bude precizno sve regulirano, onda neće biti mogućnosti da netko ili ovako ili onako tretira ovaj ili onaj institut koji se nekorektno primjenjuje u ovom Saboru. Dotle ništa mi ne preostaje nego najšire shvatiti institut ispravka netočnog navoda a i tolerirati povrede Poslovnika koji su također nekorektno evo, u nekoliko navrata ovdje bile istaknute. Dakle, ono što je i s jedne i s druge strane praksa ne treba sada tražiti da arbitriram na jednom slučaju a ne arbitriram na drugom slučaju. Ja želim ujednačiti praksu i zato vas molim predložit ćemo dopunu Poslovnika i tražim da se pripremimo kako bi ove stvari, jer ovdje se troši mnogo nepotrebnog vremena oko ovoga. Ja se s time potpuno slažem. Ali moram taj problem zajednički riješiti. Evo, ja se ne kanim više obrazlagati ovo, ali ovo je naprosto točno. I još imamo jedan ispravak netočnog navoda gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, kolega Kajin da bi dokazao pripadnost ljevici tvrdi našim koalicijskim partnerima a to smo primijetili da je već trend postao da bi imali daleko veći utjecaj u nekakvoj lijevoj Vladi što je apsolutno netočno. Naime, većina nas pamti koalicijsku Vladu koja je bila gdje je SDP na čelu te koalicije svog najvećeg partnera usitnio u nekoliko stranaka, vašu stranku i još nekoliko neću reći izbacio ali gotovo natjerao da izađete van. Dakle, to je taj utjecaj koalicijskih partnera u lijevom centru. Dalje, također je netočno također je netočno da Vlada ima nešto protiv Istre jer je kvadratni metar u Istri od 50 do 100 kuna. Kolega Kajin, naša agencija u Svetoj Nedjelji će vam reći da je kvadratni metar od 50 eura do 300 eura a mi uopće ne osjećamo da Vlada ima nešto protiv nas. **Bebić, Luka (HDZ)** Ovo je ispravak netočnog navoda u kojem se tvrdnja na tvrdnju. Međutim, u najširem smislu ispravak je netočnog navoda ako zastupnik kaže netočno je to što ste rekli a točno je ovo što ja govorim, bez obzira koja je argumentacija. Idemo dalje. U ime kluba HSLS-a i HSU-a gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite.

na međusobne svađe, politička nadmetanja, podmetanja, razmetanja, konstitucija Vlade je najčešće ili gotovo uvijek svečani čin jer je riječ o konstituirajućem aktu ali i ujedno legitimacijskom aktu. Time parlament, parlamentarna većina pa i građani koji su izabrali sve nas zapravo legitimiraju određeni poredak i taj legitimacijski čin je zapravo način na koji se politička volja pretoči u određene matematičke kvantitativne omjere. No, kad je stvarnost previše ceremonijalna pa možemo čak reći i cirkuska u čemu nažalost često i mi sudjelujemo, onda zapravo se ceremonije i svečani činovi najčešće banaliziraju ili se nastoje evo ovako otprilike svađama, ispravcima, ispravcima ispravaka, ispravcima ispravkovih ispravaka i različitim drugim metodama zapravo svesti na nešto banalno, na nešto svakidašnje, na nešto sasvim obično. Ja vas molim radi dostojanstva prije svega sviju nas, radi svih onih građana koji su izašli na izbore i nekome poklonili svoje povjerenje, radi ovih ljudi koji sjede ovdje i koji čekaju da budu izabrani i koji već koliko sutra možete početi ako želite kritizirati obavimo to ipak u atmosferi međusobne snošljivosti i shvatimo da taj svečani konstituirajući čin je ujedno i legitimacijski čin. Sve se u Hrvatskoj doista događa u nečemu što možemo nazvati i što sam ja rekao da bi trebali proglasiti socijalnim patentom, postizbornom kampanjom. Sve države imaju prije izbornu kampanju, i mi smo imali, ali je doista nevjerojatno da u Hrvatskoj traje ova bjesomučna postizborna kampanja pa se onda ne priznaju rezultati izbora, pa se onda interpretiraju rezultati izbora, pa se onda zbrajaju glasovi sviju, pa se onda pokušava na neki način dokazati da je imala ljevica prednosti ili da je imala više glasova. Gospođe i gospodo, matematika je neumoljiva. Prestanimo se baviti metamatikom, prestanimo pokušavati na meta jezični način zapravo interpretirati ono što su vrlo egzaktni kvantitativni pokazatelji, parlamentarna većina je jučer oformljena i danas je doista stvar na tome da izaberemo Vladu. Bilo je ovdje govora o razlici pretpovijesti mase i civilizacije. Nekako čovječanstvo napreduje, kaže Kant, odgajajući samo sebe. Pa vjerujem onda da i hrvatska demokracija napreduje, neću reći kao Kajin idemo dalje ali napreduje polako, postupno na taj način da i mi odgajamo sami sebe i sigurno je da jedna od faza, jedan od koraka u tome u samom odgoju jest i ovo što radimo danas i ono što smo radili mjesec dana. Ma koliko se to nekome sviđalo i ma kako danas o tome govorili a moram reći da i oni u politici a još više oni koji nisu izdržali pa su pokazali pravo lice su nas proglašavali i ucjenjivačima i zaplotnjacima, i ljudima koji postavljaju ultimatume, i političkim liliputancima i gubitnicima, i političkim mrtvacima i ne znam kako sve ne pogrdno. Međutim, mi smo upravo radili ono što razlikuje političku demokraciju od onih drugih oblika vladavine. Konačno smo sklopili, konačno smo donijeli, konačno smo pregovarali i zaključili jedan pravi programski koalicijski sporazum. Gospođe i gospodo, može vam se to sviđati ili ne mora, međutim sve koalicijske europske Vlade počivaju na jasnom programskom koalicijskom sporazumu upravo ovakvom kakav je i naš. Već koliko sutra, ponavljam, kritizirajte. Međutim, činjenica jest da je to bilo potrebno konačno jednom u Hrvatskoj napraviti jer "verba volant, scripta manent", dakle riječi se raspršuju u politički dim katkada ili najčešće. Međutim, ostaje ono što je zapisano. Mi smo u ovome sporazumu konačno, koalicijskom programskom sporazumu naveli što će se raditi u četiri godine programski i terminski. Možda nismo sve unijeli, možda će oporba reći da nisu njihova očekivanja ispunjena, međutim to je ono o čemu ćete zapravo moći pratiti i nadzirati što su koalicijske stranke u Vladi obećale obećale ili same sebi nametnule kao teme i kao program, što su zapravo izvršile. U tom smislu mislim da koalicijski sporazum koji je pretočen i u temeljni dokument djelovanja Vlade je strateški i opći, dakle on zagovara donošenje određenih strategija kojih je inače u Hrvatskoj da ne bih obmanjivao građane bilo i previše. Mi smo majstori za strategije. Imamo u ovih 8 godina koliko ja pratim djelovanje Sabora, imamo strategiju gotovo od lokomotive do svemira. Međutim jako, jako, jako ili gotovo ništa od toga nismo pretočili A znate da se život najčešće opire prevelikom administriranju pogotovo to možemo mi osvjedočiti kao liberali. Život ne dopušta previše normiranja i previše posebnih strategija ali u tom smislu i ovaj dokument ima svoju stratešku općenitost ali ima i operativne partikularne točke. Operativne, taksativno navedene. U tom smislu ovaj dokument jest opširan i sadržajan ali s druge strane otvara dovoljno mogućnosti da u operativnom djelovanju rekao bih u svakodnevnoj hektici rada Vlade se stvari zapravo na neki način svode na mjere i poteze koje će Vlada morati svakodnevno donositi. Jednako tako ovaj dokument će zapravo taksativno navesti i opće i nacionalne interese hrvatskih građana ali će također navesti i sasvim egzistencijalne interese hrvatskih građana. Reći ću vam recimo da je ovo prvi dokument kojega ja pamtim koji zagovara to i koji jasno navodi da u 4 godine treba zaštititi sve putne, putne željezničke prijelaze. Reći će netko to je banalno za dokument. A ja vam kažem da je to od velike egzistencijalne važnosti za hrvatske građane. Pa smo konačno došli do toga da više ne raspravljamo samo o EU, o Haagu, o strateškim dokumentima nego da konačno počnemo i u programe uvoditi ovakve stvari. Reći ću vam to kao gradonačelnik grada koji je zaštitio i sada zadnjega, zadnji prijelaz zaštićuje koliko je to važno za hrvatske građane. Prema tome svi oni koji već danas premda ga nisu pročitali do kraja ili možda prespavali ono što su pročitali govore o tome da je to samo popis dobrih želja, neka pogledaju koliko je takvih operativnih, rekao bih partikularnih, egzistencijalnih pitanja za hrvatske građane. Da ne spominjem najniže mirovine, da ne spominjem povećanje osnovice za socijalna davanja i tako dalje. Nema smisla govoriti o svemu podrobno. Možete to i pročitati. Ono što je sigurno dobro, ono što smo nekako konsenzualno prihvatili u predizbornoj kampanji ma kako ćemo to provesti. Neki će reći da imaju bolje mjere, neki će naravno tvrditi da znaju više, jest činjenica da je po prvi put navedeno da će obrazovanje rasti po stopi od 10 do 15%. Ja se nadam poznavajući evo dosadašnjega ministra gospodina Primorca, njegovu zauzetost za obrazovanje da će to biti 15%. Ja vas to molim. Hrvatska ima samo tri razvojne šanse. Prva je obrazovanje. Druga je obrazovanje. I treća je obrazovanje. I sve ovo o čemu smo govorili na što je dobro upućivao Damir Kajin, sve te silne mjere i gospodarske i energetske, poljoprivredne neće zapravo donijeti ništa ako prije svega ne uložimo u obrazovanje pa je dobro recimo evo da se u poglavlju o poljoprivredi prvi put spominje obrazovanje poljoprivrednika, cijeloživotno obrazovanje jer dobro znate da poljoprivrednici koji neće imati certifikate neće moći koristiti SAPARD ili neće se moći javljati za SAPARD programe. Samo jedan detalj opet pojedinačan. Prema tome idemo svi zajedno se složiti da obrazovanje postane doista temeljna vrijednost ovog društva. Upravo ono o čemu smo možda mi ponajviše u HSLS-u govorili u kampanji. Jednako je tako dobro da se konačno spominje i prehrambena i prerađivačka industrija. Gospodo slažem se s Damirom opet. Previše smo ulagali samo u brodogradnju. Od svih vertikalnih potpora koje je gutalo hrvatsko društvo gotovo ili preko 90% su progutala brodogradilišta, a radnice, većinom radnice 90% u Varteksu, MTČ-u, u Karlovcu ili negdje drugdje. Ili one u kožarskoj industriji. Ili oni u drvnoj industriji zapravo od poticaja nisu vidjeli ništa. Prema tome dobro je da smo naveli da 700 milijuna kuna se misli uložiti u tekstilnu industriju. Da se misli uložiti u kožarsku industriju, u drvnu industriju. Naravno horizontalnim potporama. Naravno mogućnošću da se sektorski poveže obrazovanje i gospodarstvo. Da se uloži više u istraživačke programe. To je ono što mislim da je u ovom gospodarskom programu i što što možemo razaznati kao ipak napredak barem što se tiče ovih strateških dokumenata u odnosu na prije. I ono što bih za kraj htio reći kao mali kuriozitet izbori naravno pokazuju određenu političku kartografiju Hrvatske. HDZ je većinom dobio glasove ili najviše glasova dobio na jugu. SDP nešto više u središnjoj Hrvatskoj. HSS i HSLS isto u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj. Dobro je i čestitam premijeru što u Vladi ima dosta osoba ili će biti onih koji žive upravo u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj. Pa čak bismo mogli u šali reći kad uzmemo Vladu i Sabor da imamo dva Koprivničanca, Podravca, 3 Bjelovarca. Da bi možda sjedište Vlade moglo biti negdje na pola putu u Virju. To je sigurno dobro. Dobro je dakle da ta politička kartografija bude na neki način evo pretočena i u ovu kartografiju, teritorijalnu kartografiju, u političku kartografiju da svi krajevi Hrvatske budu zastupljeni u hrvatskoj Vladi da nam se ne dogodi da se rezultati izbora čitaju kao nekakva teritorijalna konfederalna težnja nego da zapravo pokažu kako su svi krajevi Hrvatske jedinstveni u namjeri da se Hrvatska razvije kao demokratsko društvo, kao društvo blagostanja. Mi naravno kao HSLS podržavamo i doista nam je drago da će i naša predsjednica biti potpredsjednica Vlade za unutarnju politiku. Mislim da od ponedjeljka treba razmišljati i o energetici i o valu poskupljenja ali i o antikorupcijskim programima, o svemu onome što čini jednu efikasnu, unutarnju politiku i efikasnu javnu upravu. Hvala lijepa. Obavještavam vas da je u 11 sati i 13 minuta prošlo vrijeme za prijavu za raspravu od 10 minuta. I obavještavam vas također da se prijavilo još 5 klubova i 33 zastupnika za raspravu. To naravno govorim sa nadom da bi možda netko ako bude htio i odustao od rasprave. Idemo dalje. U ime Kluba HNS-a gospođa zastupnica Vesna Pusić, izvolite.

Gospodine predsjedniče, gospodine mandataru i budući članovi Vlade, kolegice i kolege. Drago mi je da imam priliku govoriti pred Saborom u novom sazivu i nekako bi prije nego što počnem o ovoj temi, htjela reći da se kroz godine Parlament ipak razvija. Ovo će biti početak mandata jedne Vlade, ali će biti i početak našeg mandata mislim da bi bilo dobro, korisno i važno da pokušamo funkcionirati kao Parlament a ne kao nogometni stadion, da funkcioniramo slušajući jedni druge, raspravljajući najžešće sa najžešćim argumentima, ali ne sa navijačkim strastima, ne pokušavajući zaglušiti jedni druge jer će to sniziti dignitet svakog od nas, a i dignitet ove institucije koja koliko god ju cijenili ili prezirali je jedina prava brana u svakoj državi od diktature. Prema tome cijeneći ovaj Parlament i sve ljude u njemu, raspravljajući kako god žestoko hoćete, ali istovremeno razumijevajući što je ta institucija, čuvamo nešto zbog čega smo prvenstveno ovdje izabrani, a zbog čega smo pretpostavljam svi mi skupa originalno htjeli ući u politiku. Da se sada vratim na program Vlade koji je ovdje pred nama i koji je naša glavna tema i trebao bi biti glavna tema jutros. Imam jednu organizacijsku, tehničku primjedbu koja mislim da nije nevažna i koju treba izbjegavati da se to dogodi u budućnosti, a to je da je taj program Vlade na klupe došao jutros. Druga je stvar što su svi pretpostavili da je taj program Vlade i koalicijski sporazum koji već neko vrijeme stoji na Internetu, ali program Vlade ne mogu ne mogu članovi Parlamenta dobiti pet minuta prije nego što o njemu trebaju raspravljati, jer to je jedan od operativno najvažnijih dokumenata o kojem se u ovom Parlamentu raspravlja, prema tome ja se nadam da se takve stvari u Parlamentu neće više događati. Što se samog programa tiče, program je mješavina svega i svačega. Problem je što je vrlo neujednačen, razina općenitosti apsolutno se ne može odrediti. U programu se određuju takve stvari kao što je sudjelovanje Hrvatske u reformiranju Ujedinjenih nacija, pa do razine recimo određivanja visine koncesije nota bene 10% za korištenje geotermalne vode. Kolega Čehok je govorio kako su rampe važne. Naravno da su važne, ali program Vlade ne može biti da će Vlada biti Vlada, da će raditi ono što je u opisu dnevnih poslova, da će raditi niz stvari koje će biti tema recimo odluka sjednice Vlade. Program Vlade je što će ova Vlada uz ono što su joj redovni poslovi i obveze, raditi dodatno drukčiji sa nekom vizijom razvoja koji je cilj kuda će voditi zemlju u sljedeće četiri godine. U tom smislu ovaj program je kompilacija najrazličitijih stvari i podsjeća me na jedno upozorenje koje je naš profesor logike nama podcrtao kao primjer pogrešnog metodologije ili pogrešnog postupka rekavši da je recimo nemoguće podijeliti lisice na sive, smeđe i lukave, jer nešto u kriteriju za podjelu tu ne valja. Tako i ovdje nešto u kriteriju za određivanje tema koje su uključene u ovaj program, naprosto ne valja. Ciljevi su vrlo općeniti. Nema neke jasne vizije kuda će Hrvatska napraviti taj iskorak, taj novi korak od onoga što nismo do sada vidjeli ili što nismo do sada, o čemu odlučivali već u ovom Parlamentu, gdje će to Hrvatska drugačije funkcionirati, biti uspješnija osim što će završiti poslove koji su započeti pred osam godina prema Europskoj uniji i nešto kasnije prema NATO-u. Jedini konkretni cilj koji se da iščitati, je stopa rasta od 7% što nije previše ambiciozno i stopa, anketne nezaposlenosti od 7%. Ali osvrnut ću se na pojedina područja da ne govorim samo općenito nego na pojedina područja o kojima se u ovom programu Vlade govori. Ne mogu naravno na sva, ali na neka o kojima se najviše raspravljalo u i na kojima smo očekivali najviše inovacija i novih ideja. Jedna od njih je upravljanje državnom imovinom, posebni dio ovog programa. Sjećamo se svi, sjeća se i hrvatska javnost, koliko se nakon pokretanja afere "Maestro", koliko se govorilo o ukidanju Hrvatskog fonda za privatizaciju. Ta je odluka trebala biti donesena negdje ljetos, naime prošlo ljeto. Od toga ništa. Ovdje se o Hrvatskom fondu za privatizaciju govori dosta zabašureno i nejasno, u jednom dijelu on ostaje, u drugom dijelu se govori o tome da će ostati ali će biti oslabljen, a u trećem dijelu se govori da će se možda ukinuti. Dakle program Vlade što se Hrvatskog fonda za privatizaciju tiče je da će on možda ostati, možda biti oslabljen, a možda će se ukinuti. Klasifikacija imovine u ovom dijelu upravljanja državnom imovinom, predlaže se da se klasificira na perspektivnu i neperspektivnu državnu imovinu. Tko će to klasificirati? Na temelju kojih kriterija? To je očito ogromni prostor. Ne kažem da je to namjerno, ali upozoravam jer mislim da je sada vrijeme za upozoravanje. To je ogromni prostor za korupciju. Šta je perspektivna, šta je neperspektivna državna imovina. Jedini kriterij je šta je skupa, a šta je jeftina državna imovina. Postoji jasan kriterij, to je tržište, na njemu se može odrediti što je jeftino, što je skupo pa kroz to što je perspektivno i što nije perspektivna državna imovina, a ovakvo otvaranje prostora za korupciju vidjet će se ne samo odavde iz ove sabornice nego vjerujte mi vidi se i iz Bruxellesa. Imovina ili jedan dio imovine iz Hrvatskog fonda za privatizaciju predlaže se da se preseli u zatvorene investicijske fondove, fondove, u nekoliko zatvorenih investicijskih fondova, iz čega jedino što se može iščitati da će situacija biti prilično netransparentna i više nitko neće znati tko ima pregled nad državnom imovinom. Upravo obrnuto od onog na što smo upozoravali i što smo govorili u proteklom razdoblju, a to je da treba na neki način i uvid, jedinstveni uvid u sve s čim država raspolaže i naravno koristiti tržište kao kriterij vrednovanja. Regionalni razvoj je fiskalna decentralizacija, nešto od čega smo najviše očekivali, o čemu se najviše govorilo. Fiskalne decentralizacije, da skratim, nema. Govori se o tome da će se više sredstava spuštati sa državne razine na razinu općina, gradova i županija, ali ne govori se o tome da će se decentralizirati izvorni direktni prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave. O tome nema ni spomena. Govori se samo o tome da će država na temelju različitih kriterija, oni se također kroz ovaj program mijenjaju skupiti sve te novce, i onda će nešto od toga, a do izborne godine 2011. 20% spustiti na razinu jedinica lokalne i regionalne samouprave po nekom svom vlastitom nahođenju, gledajući kome da, kome ne, upotrebljavajući ovdje sam ja pobrojila barem četiri različite vrste kriterija koji omogućavaju da se u svakoj situaciji primijeni drugi kriterij i opravda spuštanje ili nespuštanje novca na lokalnu i regionalnu razinu nekim drugim kriterijem. Jedina prava decentralizacija sredstava koja onda naravno omogućava i decentralizaciju ovlasti je decentralizacija izvornih prihoda, dakle da se veći dio izvornih prihoda jedinicama lokalne i regionalne samouprave omogući da ostane tamo. To je jedini mogući način. Sve ostalo je opet ovisnost lokalne samouprave i regionalne o centralnoj vlasti i o državi. Prema tome, od velikih razgovora o decentralizaciji, o preraspodjeli sredstava, o regionalnom razvoju, ovdje u programu nema apsolutno ništa, nego se samo državi omogućava da s većom količinom novca posluje tamo gdje hoće povoljno, tamo gdje neće neda ništa sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Spomenula sam više kriterija, da ne gubim sada vrijeme na to, ali recimo u jednom slučaju se govori da se neka sredstva koja se spuštaju na lokalnu razinu neće moći upotrebljavati za plaće, na drugim mjestima se govori da se neće gledati na vrste troškova. To ilustrira da će zapravo se za svaku općinu, grad ili županiju će država odlučiti dali da ili ne. Ekologija i zaštita okoliša. Tu je prostor, kolegice i kolege za ZERP. U ovom području. Ne spominje se jednom riječju. Ekologija, zaštita okoliša jeste prostor za ZERP. Upozoravam, ZERP nisu samo ribe, ZERP je i ekologija. Kartu Mediterana pogledajte, stupanj zagađenosti Mediterana, što se Jadrana tiče samo jedna uska, žuta crta uz hrvatsku obalu zbog morske struje, sve ostalo je crno u Jadranu što se zagađenosti tiče. To je područje na kojem treba početi raditi odmah. Oko riba se treba dogovarati, vidjet šta se može napraviti, ali na ekologiju nitko nema primjedbi, ali nitko ju nije niti uvrstio, zaštitu Jadrana kao sastavni dio ZERP-a u ovaj program Vlade u neke projekte koje trebamo raditi na zaštiti okoliša zajedno sa susjedima, dakle zajedno sa Talijanima, zajedno sa Slovencima, vjerojatno zajedno i sa drugim zemljama koje izlaze na Jadran. Tu ZERP-a nema. Ništa se ne govori o završetku izgradnje države koji je također pred nama, o nekim temama koje su spominjane, pitanje rješavanja izbornog zakona, koji nije samo izborni zakon, nego završavanje institucionalne izgradnje države, pravo glasa manjina, dvostruko pravo glasa manjina. Ništa. Ne govori se ništa o reguliranju glasanja dijaspore koji smo sada vidjeli da je prostor za neviđenu manipulaciju. Pravosuđe. Pravosuđe, ne govori se apsolutno ništa, jedino što o pravosuđu ovdje piše je bolje da je dobro, nego da je loše, da skratim ono što je rečeno. Nikakvih programa što će se raditi u pravosuđu, pravosuđe nam visi za vratom i kao prepreka za nastavak pregovora, odnosno za uspješne pregovore sa Europskom unijom. I konačno, da preskočim jedan veliki dio, jer očito sam ovdje puno više stvari zapisala nego što ima vremena. Vi se sjećate predizbornog razdoblja, sjećate se razdoblja kampanje. Jedan od …/Govornica se ne razumije./… motiva, jedan od glavnih stvari je bilo obrazovanje, obrazovanje kao strategija razvoja Hrvatske, kao temelj strategija razvoja Hrvatske. Obrazovanje, kolegice i kolege, iz ovog programa je nestalo. Obrazovanja ima tankih dvije i pol stranice, ono nije nikakva strategija razvoja, spominje se. Evo recimo, mi imamo problem, tisuće problema, ali jedno od njih je provedba Bologne. Ništa o o glavnim preprekama koje stoje na tom putu, ništa o činjenici da nemamo dovoljno studenata tehničkih i prirodnih znanosti. Spominje se samo kao dvije točke da će se posebno učiti hrvatski jezik. Ja to pozdravljam jer zaista znam da ima jako puno ljudi koji se ne znaju ni u pisanoj riječi, ni u izgovorenoj njime baš naročito dobro služiti, ali to ne može biti temelj naše obrazovne politike. Obrazovanje, kolegice i kolege, kao strategija razvoja u Hrvatskoj, mi u ove četiri godine nećemo vidjeti niti iz daljine ako će se Vlada pridržavati ovog programa. Iz tog razloga HNS neće podržati ovu Vladu, niti program ove Vlade, smatrajući da on nije u skladu niti s onim što je predizborno govoreno, a niti naravno sa prioritetima koje mi smatramo da Hrvatska treba slijediti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo ispravak netočnog navoda. Prvo je gospodin Ivan Čehok. Izvolite. Gospodine predsjedniče! Kolegica Pusić je rekla da sam ja naveo kako se spominju rampe, ali da ona misli da ne bi trebalo spominjati svakodnevne dnevne poteze Vlade. Ja bih htio reći da to nije dnevni potez gospodo. U Hrvatskoj imate preko 6 tisuća čini mi se prijelaza. Od toga je samo tisuću zaštićeno. To je program. Ja sam uvjeren i ispričavam se već danas građanima, mi to nećemo uspjeti u četiri godine napraviti. To nije samo kratkoročni, da nije dnevni, nije ni kratkoročni. To je dugoročni projekt. I zato je dobro da stoji. Drugo. Rekao bih kolegici Pusić s obzirom da sam jedan od autora ovoga programa da je krivo shvatila decentralizaciju. Država danas ima zbrini prolazni račun. To je protočni račun. Nisu to sredstva Šukera ili Vlade. To je protočni račun. A mi želimo da se ne vraća više 9% na jedinice lokalne samouprave s tog protočnog, je li tako nego da se vraća 20% sredstava. Pa prema tome je to naravno decentralizacija sredstava. I treće želim reći da je namjerno

Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite! **Petir, Marijana (HSS)** Poštovani gospodine predsjedniče! Gospođa zastupnica Vesna Pusić rekla je da nitko nije uvrstio u ovaj program zaštitu Jadrana kao sastavnicu ekološkog programa, naravno govoreći o kontekstu ZERP-a. Ispravljam netočan navod na stranici 32. jasno stoji da treba nastaviti i osnažiti međunarodne aktivnosti na proglašenju Jadrana posebno osjetljivim područjem a u preambuli također stoji da treba vrednovati relativno dobro očuvan okoliš u Hrvatskoj kao našu razvojnu šansu. Obzirom da je Jadran najčišće more na Mediteranu i da je Hrvatska četvrta u svijetu po biološkoj raznolikosti naravno da o tom aspektu treba voditi računa i da je on sastavni dio ovog programa. Kada je riječ o ZERP-u mogu reći da naravno to nije pitanje samo riba i ribarstva već gospodarenja sa 25 tisuća četvornih kilometara našeg teritorija, ali isto tako i zaštite biološke raznolikosti i kompletne ekologije mora jer je to sastavni dio zakona koji je ovaj Hrvatski sabor donio. A mogu reći sa zadovoljstvom da po prvi put imamo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja tako da vjerujem i u tom segmentu ćemo dati doprinos zaštiti Jadrana u ekološkom smislu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo još jedan ispravak, gospodin Ivan Bagarić. Izvolite1 **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U skladu sa nelogikom podjele lisica na žute, smeđe i lukave i vašim izlaganjem ima nekoliko nelogičnosti. Jedno od njih je kolegica ispravila. Ja bi drugo koje se odnosi na obrazovanje, jer je jasno zacrtano što ova Vlada čini odnosno što čini i što namjerava činiti i što je činila u kontinuitetu jer je ovo Vlada koja radi u kontinuitetu. A osobito je nelogično i netočno, razumije./… tvrdnja kad ste kazali da je prostor u dijaspori prostor za neviđenu manipulaciju. To apsolutno odbacujem radi hrvatske javnosti, jer upravo na ovim izborima se pokazalo kako nije bilo zlouporabe niti jednog jeditoga glasačkoga glasa, niti jednoga glasača. Dapače bilo je nepotpunih biračkih spiskova i nisu svi glasovali koji su na to imali pravo. Prema tome molim da se ti popisi… Tako je, nije glasovalo. Upravo stoga da se ti popisi obnove, da se revidiraju kako bi zapravo svi drugi imali pravo glasovanja. Hvala Bogu da nije bilo zlouporabe kao što su neki htjeli to prikazati. Hvala lijepo. Idemo dalje. Na redu je klub SDSS-a i gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite! Gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade! Dozvolite da u ime kluba SDSS-a, vama gospodine predsjedniče Vlade i članovima vaše izabrane Vlade čestitamo na izboru. Također mi dozvolite kolegice i kolege da kažem nekoliko riječi o tome kako Samostalna demokratska srpska stranka razumije svoje sudjelovanje u ovoj Vladi, njezinu podršku i svoju ulogu u Hrvatskom saboru. Mi iz SDSS-a politiku razumijemo kao umijeće mogućega. Specifičnije umijeće na ono što je do jučer bilo nemoguće već danas postane moguće. Mi smo se na nizu elemenata osvjedočili da je takva politika moguća. Da je moguće da ono što je do jučer izgledalo gotovo nemoguće u pogledu međuetničkih odnosa danas postane moguće. Da ono što je do jučer izgledalo gotovo nemoguće u pogledu povratka i ostvarivanja prava na područjima povratka postane moguće. Ali naravno ne bismo htjeli stati samo na tome. Ne bismo se samo htjeli ograničiti na to jer time bismo i sebi i svojoj obavezi kao parlamentarnoj hrvatskoj stranci suzili prostor za djelovanje i za razumijevanje politike. Mi iz SDSS-a u ovom mandatu Sabora, u ovoj sabornici i u ovoj Vladi ćemo se rukovoditi sa sljedeća tri principa: principom solidarnosti unutar Hrvatske kao države, jer očito je da te solidarnosti nema dovoljno. Ni između Zagreba i drugih hrvatskih krajeva ni između Istre i drugih hrvatskih regija ni između turistički razvijenih i privredno gotovo devastiranih krajeva te solidarnosti nema. A pogotovo nema osjećaja dovoljno razvijenoga osjećaja vrednosti kulture solidarnosti u tom pogledu. Posebno od nas koji govorimo jezikom politike. Drugu stvar koju bismo htjeli jeste socijalna osjetljivost. Osjetljivost za ljude koji u ovim brzim, nekontroliranim ponekad divljim elementima tranzicije nisu uspjeli, nisu ni mogli uspjeti, nisu ni imali šanse da uspiju. A mi bismo gospođe i gospodo trebali promovirati barem osjećaj za socijalnu pravdu ali ne samo to kada je u pitanju SDSS nego i razviti mehanizme koji će biti djelatni da taj osjećaj može biti vidljiv i da može biti prisutan, i da ga ljudi mogu osjetiti. Na kraju, drugi princip koji će SDSS u ovom Saboru i Vladi koju podržava i u koju je ušao sa punom sviješću o važenju toga ulaska se rukovoditi princip princip građanske, međuljudske i međuetničke tolerancije. Mi ne samo da smo prošli iskustvo gorkoga rata nego još uvijek osjećamo iskustvo teških historijskih podjela zbog različitih političkih orijentacija. Mi iz SDSS-a nemamo mnogo snage da utječemo kako će ova tri za nas važna orijentirna usmjeravajuća principa djelovati ali učinit ćemo sve da naša snaga bude veća nego što su naše mogućnosti, da budu djelatni živi mehanizmi rada u ovom Saboru a istovremeno da budu jasno vidljivi i prisutni u djelovanju Vlade koju podržavamo i u kojoj sudjelujemo. Postoji nekoliko elemenata, gospodine predsjedniče Sabora i gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege na koje bih u vezi sa programom Vlade u ime kluba SDSS-a htio upozoriti. Područja od posebne državne skrbi za ljude koji su se tamo vratili, naselili i koji će tamo htjeti živjeti, i koji će se tamo još vraćati i naseljavati moraju biti područja za koje će država razviti posebne programe, posebnu politiku koja više neće biti samo politika socijalne, koja neće biti samo politika karitativnog karaktera nego će biti politika razvojna i dovoljno kvalitetno socijalna. Mi želimo i u programu ove Vlade će taj korak biti napravljen, da se upravo sa aspekta obnove, sa aspekta humanitarne i karitativne pomoći prijeđe na ovu posebno bitnu, važnu, razvojnu i socijalnu dimenziju za sva ta područja jer svakoj toj ženi i svakom tom muškarcu, svakom tom djetetu koje živi na tom području mi iz Zagreba ne možemo zamisliti koju razliku, koje kušnje i koje brige oni mogu imati s obzirom na uvjete u kojima žive. I iz tog razloga ćemo se mi založiti maksimalno da ta područja neovisno o etničkoj pripadnosti, neovisno o tome tko sačinjava lokalnu većinu budu u fokusu, posebnom fokusu ove Vlade. Također, mi želimo to je neka vrsta našeg ideala da u svakom dijelu Hrvatske svaki njezin čovjek ima podjednake uvjete za život. To nije moguće postići niti samo onim što smo čuli od ljudi koji su govorili kao dio vladajuće koalicije niti od ljudi koji su ovoga trenutka u poziciji. To doista mora biti sveobuhvatan posao. Bez infrastrukture koja će sve krajeve povezati kako valja, koja će svim ljudima omogućiti da imaju kvalitetnu infrastrukturu od struje, vode, cesta, plina, kanalizacije do socijalne infrastrukture kao što su dječji vrtići, ambulante, autobusne stanice, autobusne i druge veze, mi nećemo moći govoriti o razvoju i o izjednačavanju svih hrvatskih krajeva. A s druge strane, jednako tako bez urgentnoga jačanja proračuna jedinica lokalne samouprave tamo gdje to treba jačati i posebnim mjerama mi također nećemo moći govoriti o izjednačavanju i stvaranju uvjeta za sve ljude. A naravno da onda bez posebnih razvojnih programa i bez doista efikasne razvojne politike i mehanizama koji će joj biti u funkciji to također neće biti moguće. Mi iz SDSS-a dok smo pregovarali sa mandatarom smo htjeli da postoji Ministarstvo regionalnog i ruralnog razvoja. Dobili smo novo ministarstvo da smo mogli utjecati da možda bude drugačije organizirano možda bismo bili sretniji, ali i ovako smo sretni. Ono što mi mislimo da u tom pogledu treba napraviti jeste naravno još snažnije koordiniranje rada cijeloga niza ministarstava o kojima će ovisiti ta politika regionalnog razvoja. Od Ministarstva obrazovanja pa do naravno Ministarstva poljoprivrede i ruralnoga razvoja, i dakako ministarstva koje vodi ministar Kalmeta. Mi mislimo također da politika zapošljavanja, politika prava radnika mora biti u ozbiljnom i visokom fokusu ove Vlade. Usklađivanje našega Zakona o radu sa Europskom poveljom mora biti također jedan od prioriteta ne samo zbog pregovaračkog zahtjeva nego i zbog činjenice da se radnici u ovoj zemlji moraju osjećati sigurnima i da se moraju osjećati zaštićenima. Također mislimo da politika i program zapošljavanja ove Vlade mora imati na raspolaganju jake mehanizme, osim pojačanih sredstava za politiku zapošljavanja mora se osnažiti i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Mora zaista postati u pravom smislu te riječi agencija tržišta rada koja će biti u stanju osiguravati potrebnu dinamiku toga tržišta i omogućiti ljudima veće šanse i veće izglede na zapošljavanje. Zato zagovaramo i uvjereni smo da ćemo imati međuresornu koordinaciju koja će na tom segmentu postići potrebne rezultate. Što se tiče reforme pravosuđa sasvim je sigurno da mnogo stvari treba promijeniti, od toga koje sudovima daje i sucima daje takve pozicije da Ministarstvo pravosuđa i ministar pravosuđa ima silna ograničenja da bi proveo ozbiljnu reformu pa do toga da samo Ministarstvo pravosuđa treba biti ustrojeno na takav način da može biti efikasnije ako je potrebno i većim brojem državnih tajnika, ako je potrebno i efikasnijim vođenjem uprava koje unutar njega postoje. Jednako vrijedi naravno i za Središnji državni ured za državnu upravu koji kao što kolegica Pusić s pravom kaže treba osigurati reformu izbornog zakonodavstva ali ona jeste sadržana u programu, onom ove Vlade. U segmentima u kojima smo mi kao stranka mogli o tome pregovarati, u segmentima u kojima smo mogli zagovarati reformu i kad je u pitanju manjinsko zakonodavstvo, manjinski izvori ali imajući na umu i širi aspekt reforme izbornog zakonodavstva koje će vjerojatno uključiti i reformu zakonodavstva koje se tiče izbora dijaspore. To su osjetljiva politička pitanja ali mi se nismo libili da se upustimo u raspravu o njima i da upravo tako kako treba osjetljivo i pristupimo i sa senzibilitetom pristupimo tome. Što se tiče obrazovanja i kulture mi mislimo da doista treba u Hrvatskoj reformirati neke elemente našeg obrazovnog sustava da nemamo podjele među nama. Ni po političkoj ni međuetničkoj osnovi. I založit ćemo se da se izvrši reforma u kojoj će svi građani, sva djeca biti uključena u to i da posebna prava koja će pripadnici manjina ostvarivati neće biti po osnovi ukupne isključenosti nego kao dodatak onome što ne može biti u općem i nacionalnom programu. Isto vrijedi i za obnovu onih kulturnih vrijednosti i spomeničkih vrijednosti koji su neizostavan, važan dio naše tradicije bilo da je riječ o dalekoj prošlosti, bilo da je riječ o prošlosti 20. stoljeća. Mnogo toga je ili bilo zapušteno, mnogo toga je ili bilo uništeno. Mi želimo sa ovom Vladom da ta važna obilježja, ta važna baština postanu sastavni dio našega identiteta i naših kulturnih vrijednosti i vjerujemo da ćemo to u ove 4 godine uraditi. Što se tiče politike prema susjedima mi želimo naravno i sa našim južnim susjedima razvijati takve odnose da budu na obostranu korist, a pripadnici nacionalnih manjina da budu u funkciji stvaranja uzajamnog povjerenja, unapređivanja manjinske politike u regiji i naravno stvaranja pretpostavki za afirmaciju drugih politika pored nje. Na kraju gospodine predsjedniče Vlade SDSS i ja kao dio ovoga Kluba će učiniti sve da ovaj Sabor i ova sabornica budu mjesto najozbiljnijih mogućih rasprava. Kad je to potrebno kritičkih, kad je to potrebno analitičkih. Onako kako to dolikuje habitusu svakoga od nas. To ovaj Sabor treba. Moje iskustvo u proteklom mandatu govori da je to moguće. Moje iskustvo u proteklom sazivu govori da je to najbolje što mi zastupnici možemo dati svome narodu koji nas je birao i ovom Visokom domu koji je njegovo najviše predstavničko tijelo. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada je tražio riječ mandatar gospodin doktor Ivo Sanader. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pozdravljam raspravu uvaženog zastupnika doktora Pupovca i nešto bih pridodao ovdje. Naime mi smo već u proteklom mandatu surađivali jako dobro ne samo sa SDSS-om i predstavnicima srpske nacionalne manjine nego sa predstavnicima svih manjina i ja sam to i istakao da smo nastavili i u ovom programu, u ovom mandatu i da ćemo nastaviti na dobrobit svih hrvatskih građana. Ali ono što posebno želim istaknuti i zahvaliti predstavnicima manjina koji su ovdje jest da smo dogovorili da u svakom od sporazuma stoji da ćemo zajednički brinuti i o Hrvatima u Srbiji, o Hrvatima u Italiji, hrvatskoj nacionalnoj manjini u Italiji. Posebno kad je riječ o Srbiji da ćemo inzistirati. To je program Vlade. Ja zahvaljujem na potpori koju ste iskazali kao i koalicijski partner u Vladi da i Hrvati u Srbiji dobiju pravo glasa ne na listi stranaka nego kao manjinska zajednica da mogu istaknuti svog kandidata i da uđe u Skupštinu. Skupštinu. Jednako tako i zahvaljujem predsjedniku, predstavniku talijanske manjine doktoru Radinu koji će zajedno s Vladom nastojati da hrvatska manjina u Italiji i dosegne u svojim pravima te standarde koje i mi imamo u Hrvatskoj odnosno koji su i u Europi prihvaćeni standardi ne naravno i nažalost od svih zemalja ali od većine. Jednako tako i za predstavnicu češke manjine gospođu Čuhnil mogu reći da smo se dogovorili da ćemo zajednički nastojati da u Češkoj hrvatska manjina koja je nažalost gotovo nestala da se to ne dopusti nego da se zajedničkim snagama radi na tome. Isto to i kad je riječ želim reći o bošnjačkoj manjini i predstavniku doktoru Tankoviću koji, kojemu i tu ćemo tražiti suglasnost s oporbom u iduće, ako dođe, a morat će doći do izmjene Ustava da se onda Bošnjaci i Slovenci vrate u preambulu hrvatskog Ustava. Kad je riječ o Slovencima mi ćemo to učiniti i pokazati primjer Sloveniji, ali istodobno tražiti od njih da Hrvati u Sloveniji dobiju taj status. Hrvati u Sloveniji nemaju status nacionalne manjine. Prema tome učinit ćemo prvi korak ali ćemo tražiti i inzistirati da Slovenija kao zemlja koja je članica Europske unije i NATO-a prizna i hrvatsku manjinu i druge manjine koje su koje su u Sloveniji, a koje danas nemaju priznat status nacionalne manjine. Dakle želim reći da je ovo i korak dalje u odnosu na naš dosadašnji rad i dosadašnje, dosadašnju suradnju na kojoj zahvaljujem. Radujem se budućoj suradnji, ali na dobrobit Hrvata u drugim zemljama. Hvala lijepa. Idemo dalje. U ime Kluba nacionalnih manjina gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine mandataru, kolegice i kolege. Klub zastupnika nacionalnih manjina cijeni usmjerenost ove Vlade da štiti i razvija prava manjinskih nacionalnih zajednica u Hrvatskoj. Ona nije razvidna samo od riječi koje su danas upućene s ove govornice gospodine mandataru prilikom predstavljanja Vlade niti samo od suradnje koje smo imali u protekle 4 godine sa usponima i padovima, ali koja je trajala cijeli mandat što nije malo. Oni jasno proizlaze i od činjenice da su sporazumi koji su zastupnici manjina i SDSS sklopili sa mandatorom danas prvi put u povijesti Hrvatske sastavni dio programa Vlade. Nikad se to nije dogodilo do sada i mi pozdravljamo tu činjenicu. Oni su sastavni dio programa Vlade. To je činjenica koju moramo poštivati i koalicijski odnos od kojih bi mnogi mogli naučiti i u nas i u svijetu. Naravno pregovori koji su doveli do takvog rezultata nisu bili laki, ali bili su ravnopravni unatoč činjenici da je uvijek odnos u mandatima između zastupnika manjina prirodno, i stranke koju je predstavio i koju predstavlja mandatar u očitom nesrazmjeru. Dostojanstvo sudionika u pregovorima i preneseno na populacije koje predstavljamo, dostojanstvo nacionalnih manjina nikada nije dovedeno u pitanje, već afirmirano iz dana u dan što je od velike simboličke vrijednosti jer govori upravo o onome što je ovdje dobro naglasio Zoran Milanović, rekao sam Zoran Milanović možda ćete me slušat sada. O toleranciji i o suživotu i o solidarnosti govori gospodin Milanović, ali upravo takvi sporazumi koje smo imali, govore o tome. Nitko od nas nije naivan, znamo da naši glasovi vrijede i koštaju. Ipak želim reći da i u trenucima u kojima taj odnos više ovisi o razumu nego o srcu, opet upotrebljavam i parafraziram ono što je rečeno ovdje s ove govornice prije, oni su pokazali tendenciju da traju i to je jako bitno. Ljudi smo i zbog toga što imamo razum koji nam kaže da moramo prihvatiti razgovor da se kanimo ideologija koju uostalom više i nema, odnosno odnosno koje uostalom više gotovo da i ne postoje. Paradoksalno desni centar možda i zbog toga što ima jako izražen svoj nacionalni osjećaj i identitet, pokazuje i tolerantan prema onima koji imaju izražen svoj drugačiji manjinski nacionalni osjećaj i identitet. Nismo se naravno rukovodili s krilaticom "svi smo mi isti" jer ona nije nikada točna i uvijek je netko više isti od tebe nego sa sloganom "svi smo mi različiti" a ona je uvijek točna i ona se pokazala točnom i pokazala se dobrom osnovom za raspravu i za razgovor i za sporazume. Zato kolegice zastupnice i kolege zastupnici nikad naši koalicijski pregovori nisu ličili na političku trgovinu nikada, a kako bi moglo to i biti kada se radi o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina. Zato mi pripadnici manjina od ispod 1,5% zahvalni smo i prema kolegi Pupovcu koji je znao sa velikom političkom mudrošću i odgovornošću odustati od vrlo visoke funkcije u Vladi, kako bi ovdje s nama u Saboru branio manjine, svoju manjinu i ostale manjine. Mi to cijenimo. Zastupnici nacionalnih manjina, nas petero je potpisalo dokument, sporazum zajednički osim onih pojedinačnih, koji definira nekoliko temeljnih problema koji su zajednički za sve manjinske zajednice u Hrvatskoj. Htio bih naglasiti činjenicu da prva točka govori o pozitivnoj diskriminaciji u glasovanju i htio bih to reći i gospođi Pusić, zahvaljujem joj se radi toga što je spomenula tzv. popularno nazvan dvostruki glas, ali međutim njega ima, nije da ga nema u ovom programu, Vladinom programu, jer ga ima u našim sporazumima koji su sastavni dio ovog programa. Čak on pretpostavlja jedan model o kojemu bi trebalo ozbiljno raspravljati u sljedeće dvije godine. Htio bih samo podcrtati tu činjenicu i evidentirati da postoji jedan rok kojeg smo zajednički postavili da ukinemo nešto što smatramo mi zastupnici nacionalnih manjina diskriminacijom jer izborom između dva ustavna prava pripadnici manjina ostaju uvijek uskraćeni za jedno. Također dvojezičnost, odnosno uporaba manjinskih jezika posebno u općinama koje imaju takav statut, ali i općenito, je nešto što predstavlja sam temelj društvenog života nacionalnih manjina i Ustavni zakon, a općenito i zakoni koji to pravo reguliraju, nisu niti izdaleka još primijenjeni, ostaje još jedno veliko područje primjene. O tome uostalom ne govori samo ovaj program Vlade u inačici naših sporazuma već i naputak Europske komisije govorim o posljednjem naputku. Inače klub Nacionalnih manjina je apsolutno usmjeren ka europskim i atlantskim integracijama upravo sa ovakvim redoslijedom, europskim i atlantskim i od ove Vlade očekuje da će nas uvesti u Europsku uniju i da će znati savladati prepreke i prije svega ispuniti zahtjeve koje europska asocijacija i Europska Na kraju bili bi sretni da je u predloženom programu Vlade u predstojećem mandatu područje ljudskih prava spomenuto više, a bilo bi zasigurno puno bolje da se to iznimno važno područje nalazi kao zasebno poglavlje u kojem bi se odredili temeljni prioriteti u zaštiti ljudskih prava kao što su na primjer daljnje unapređivanje prava osoba sa invaliditetom, ravnopravnost spolova, deinstitucionalizacija sustava socijalne skrbi, prava pacijenata, zaštite potrošača, jačanje civilnog društva, razvoj medija itd. Spomenuti su doduše obitelji mladih, ali moramo inzistirati na daljnjem jačanju sveukupnog sustava, ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Bili bi sretni također da ima više u ovom programu ima više govora o decentralizaciji političke moći i o regionalizaciji Hrvatske. Unatoč tome, upravo iz razloga koji sam izrekao prije, klub Nacionalnih manjina kao koalicijski partner ove Vlade, poduprijet će ovu Vladu. Hvala lijepa. U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Prije svega jer nisam imala priliku vam čestitati na izboru u Hrvatski sabor, pa priliku koristim sada i vjerujem da će Klub zastupnika HSS-a sa svim klubovima u ovom Domu imati korektnu suradnju. Prije svega danas mislim da je izuzetno važan dan, jer dobivamo novu hrvatsku Vladu i to neće biti hrvatska Vlada samo onih stranaka koje su ušle u nju, to će biti Vlada svih hrvatskih građana. Zato je interes vjerujem svih zastupnika koji se nalaze u ovom Domu, ali i onih koji gledaju raspravu, da ta Vlada u svakom slučaju bude bolja i uspješnija od onih prethodnih. Politika je onakva kakvi su ljudi koji ju čine i moje duboko uvjerenje da sa više dobrih ljudi u politici i politika može biti bolja. Mnogi su danas ovdje govorili da treba izuzeti emocionalne reakcije, da treba raspravljati razumski, ali kada god govorimo o ljudima, naravno da emocije ne mogu izostati. Jer politiku ne činimo samo mi koji se bavimo profesionalno ovim poslom. Politika je i politiku čine i naši građani, oni ljudi koji kad požele kupiti kruh nemaju za to dovoljno novca. I na nama je odgovornost da kroz najbojle moguće ljude pokušamo provesti najbolje moguće programe da bi ova država išla naprijed da bi naši građani imali bolji standard. ovom koalicijskom suradnjom ne pokušava promijeniti temeljne parlamentarne odnose jer to ni ne bi bilo moguće, niti smo mi bili glavni presudni faktor u tome. ono što mi želimo, mi želimo nametnuti teme, svoje teme kao odrednice zajedničkog programa koji će se provoditi u okviru ove koalicijske vlasti. Da bi mogli imati utjecaj na provođenje programa sasvim je logično da trebamo participirati i u izvršnoj vlasti. Sjećam se predizborne kampanje kad su mnogi komentirali zašto uopće HSS godinu i pol radi na programima kad ih neće imati prilike provoditi i smijali nam se iza leđa. Sjećam se anketa koje su izlazile u raznim medijima i koje su govorile o tome da HSS neće prijeći ni prag, pa da je rasprava o programima sasvim suvišna. HSS nije niti kroz predizbornu kampanju, ali ni tamo gdje obnašamo vlast, a svi znate da imamo vrlo jake regionalne i lokalne utvrde, nikada radio protiv svojih koalicijskih partnera, niti je radio na njihovom uništavanju. Želimo biti konstruktivan koalicijski partner i vjerujem da će vrijeme pokazati da upravo i takvi jesmo. Kad je riječ o našim programima, spomenut ću onaj koji je naš temeljni program, najvrjedniji program koji smo promovirali, na kojem smo dugo radili, koji smo obećali i koji ćemo izvršiti jer je to naravno uvjet i participacije ove vlasti. To je pitanje preporoda hrvatskog sela i opstanka i opstanka hrvatskog sela. I meni je žao što mnogi ne razumiju o čemu je tu riječ, možda zato što to nisu pročitali ili ih to uopće ne zanima. No, mnogi koji danas sjede ovdje potekli su sa hrvatskog sela i mislim da ne bi smjeli zaboraviti od kojeg su se stola digli jer će se za taj stol jednog dana morati vratiti. Ono što HSS vidi kao ključne probleme u hrvatskoj poljoprivredi jest dakle propadanje hrvatskog sela jer je preko 100 hrvatskih sela, odnosno 180 konkretno ostalo prazno, preko 2 tisuće hrvatskih sela ima manje od od 100 stanovnika, a 90% prostora Hrvatske je ustvari ruralni prostor, što znači da mi gubimo čuvare hrvatskog prostora, da gubimo čuvare našeg nacionalnog ruralnog prostora. Drugi problem koji HSS vidi u poljoprivrednoj politici jest raspolaganje poljoprivrednim zemljištem gdje nudimo potpuno jedan drugačiji koncept, jer smatramo da ukoliko želimo razvijati poljoprivrednu proizvodnju, obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju ući u posjed poljoprivrednog zemljišta. Ne može se više događati da po modelu povlaštene koncesije bogati se bogate, a oni sa jednom kravicom propadaju. I naposljetku treće što smatramo ogromnim problemom u hrvatskoj poljoprivredi jest prekomjeran uvoz poljoprivrednih proizvoda koji iz godine u godinu raste i prošle godine premašuje 2 milijarde dolara. Hrvatska seljačka stranka zbog toga je ponudila ovaj program i drago nam je da su koalicijski partneri ga i prihvatili, a ja vjerujem da ćete ga prihvatiti i vi jer taj program predstavlja očuvanje naših nacionalnih interesa. Zalažemo se da ljudi ostanu na selu, ali ne da ih vratimo u 19. stoljeće, već da hrvatsko selo uvedemo u 21. stoljeće. Da bi mladi ljudi ostali živjeti na hrvatskom selu treba im pružiti adekvatno obrazovanje, treba im pružiti adekvatnu zdravstvenu skrb, treba im osigurati da imaju vode, ceste, kanalizaciju, dakle da imaju jednake uvjete uvjetima onih koji žive u gradu i tu se može stvarati onda dodana vrijednost jer neki su rekli da ne vide kako će se to otvarati nova radna mjesta, premda je poznato jer mnogi od vas su i lokalni dužnosnici, pa surađujemo, jer ja sam nedavno bila zamjenica županice u Sisačko-moslavačkoj županiji, imamo potpisano niz sporazuma o međunarodnoj suradnji. Pa ako jedna Štajerska može kroz poljoprivredu na temelju jednog novootvorenog radnog mjesta u poljoprivredi otvoriti dodatno dva radna mjesta, ja ne vidim zašto to jedna Hrvatska također ne bi mogla. Ali tom procesu treba pristupiti na jedan potpuno drugačiji način, kroz brendiranje autohtonih seoskih proizvoda, jer nije dovoljno proizvesti samo svinju, treba znati od te svinje napraviti kulen, a onda taj kulen dobro unovčiti i dobro ga prodati. Loše je ako turistima koji dolaze u Hrvatsku nudimo uvezenu hranu. Zbog toga se Hrvatska seljačka stranka zalaže i to je sastavni dio ovog programa da se hrvatski seljački proizvod prodaje u hrvatskom turizmu, jer znamo da hrvatski turizam čini 20% BDP-a. Isto tako zalažemo se da se vrati isplata poticajima svima, svim obiteljskim gospodarstvima i da se oni isplaćuju na vrijeme. Ono što nas posebno zanima i zbog čega smo zadovoljni da je postalo sastavni dio ovog sporazuma jest da nema prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima slijedećih 12 godina, ali i da nema rasprodaje prirodnih resursa, voda i šuma. Ono što mi već radimo tamo gdje obnašamo vlast jest da pokušavamo kroz neobrađene poljoprivredne površine stvarati dodanu vrijednost na način da ih stavimo u u obradu, da zasijemo uljanu repicu i da proizvodimo obnovljive izvore energije. Evo vidimo ovdje i gospođu gradonačelnicu Ozlja gdje sa upravo provoizvođačem biodizela u Ozlju moja županija ostvarila iznimnu suradnju i gdje smo na neki način uspjeli otvoriti i nova radna mjesta, stvoriti gorivo na koje se danas voze građani Grada Zagreba, jer evo posljednjih 6 mjeseci autobus ZET-a voze na biodizel proizveden iz uljane repice iz Sisačko-moslavačke županije, a koji je proizveden u Ozlju. Znači treba stvarati pretpostavke za jedan drugačiji pristup razvoju ruralnog prostora, stvaranju dodatnog dohotka, stvaranju zapošljavanja i očuvanju onog sa čim se ponosimo, jer nije dovoljno se kleti u našu tradiciju, a onda pustiti da hrvatski jezik, kultura …/Govornica se ne razumije./… propada, a posebno hrvatsko selo koje je sačuvalo taj jezik, kulturu i nošnju. Bilo je spomena i o tome kao usput da mi želimo proglasiti Hrvatsku zemljom slobodnom od GMO-a. Pa naravno da želimo. Na tome radimo 10 godina i to ćemo u ovom mandatu i ostvariti. To nije samo pitanje zaštite poljoprivredne proizvodnje, to je pitanje zaštite biološke raznolikosti za koju sam već rekla da je Hrvatska četvrta u svijetu i koja može biti i koja može biti motor jednog drugačijeg razvoja. Pa na kraju krajeva i Hrvatske je proglašena za 2008. odnosno naznačeno da će biti turistička top destinacija upravo ako će se okrenuti jednom zelenom tipu turizma. Dobro očuvan okoliš u Hrvatskoj treba iskoristiti kao razvojnu šansu. Mislimo da znamo na koji način to možemo učiniti. A prije svega treba se usmjerit na razvoj ekopoljoprivrede i ekoturizma i u tom segmentu potaknuti samozapošljavanje. Bilo je komentara da, i to je ustvari bio jedan od glavnih komentara koji je punio stranice da će se ova koalicija baviti isključivo zabranom pušenja jer ta mjera je dobra i svi ju podržavaju zbog toga što ljudi umiru od raka pluća. No ova koalicija će se bez obzira koliko to nekima bilo smiješno baviti modernizacijom rafinerije u Sisku, u Rijeci, Petrokemije u Kutini jer tamo ljudi umiru od raka pluća, bronha, dišnog sustava zbog nemara onih koji vode takva velika i javna poduzeća. Slažem se s onima koji su ovdje rekli da su ljudi važni i da će oni provoditi programe. A ja sam tek dijelom istaknula programe koji su važni za HSS i zbog kojih je HSS dio ove koalicijske vlasti. I zato bih htjela reći nekoliko rečenica o ljudima koji će predstavljati HSS u ovoj Vladi. Nadam se da mi to drugi neće zamjeriti. HSS je ovdje ponudio svoje ponajbolje ljude, magistra Božidara Pankretića za ministra poljoprivrede, ne zato što je on i bio ministar poljoprivrede pa ima iskustvo, već zbog toga što je kroz jedan svoj stručni rad upravo obrađivao teme koje mi smatramo danas najvećim problemom u Hrvatskoj. I zato što je i velikim dijelom sudjelovao u izradi ovog našeg programa. Gospodina Damira Bajsa koji je jedan od najuspješnijih župana u Hrvatskoj. Obnaša taj mandat 8 godina, predsjednik je Zajednice županija, ali i čovjek kojem nije teško otići na teren, kojem nije teško rješavati probleme i koji je otvoren na suradnju jer koliko ja znam gospodina Bajsa u njegovoj županiji podržavaju sve političke opcije, pa vjerojatno onda čovjek ima određene sposobnosti kad su to prepoznale sve političke stranke i zbog toga mu dale svoje povjerenje. Moram reći da ja osobno želim ministra turizma i da mi je drago što dolazi iz kontinentalnog dijela Hrvatske koji kad dođe u moju Moslavinu će reći vidim da se trudite, da radite na tim vinskim cestama, ja ću vam pomoći. Ja osobno želim ministra turizma koji kad dođe u moju Posavinu i kad vidi posavske kuće i kad vidi Krapje, europsko selo graditeljske baštine ili Čigoč koji je proglašen europskim selom roda će reći, vi čuvate ovaj prostor i zato ću vam pomoći. Ja želim ministra turizma koji kad dođe u Baranju će reći, vi znate stvarno znate napraviti spektakl od gastronomske ponude i zato ću vam pomoći. Takvog ministra turizma želim. Ja vjerujem da će gospodin Bajs bar djelomično ispuniti moje ćelje. A uvjerena sam da će magistar Pankretić itekako provoditi program "Preporod hrvatskog sela" jer je to jedini način da hrvatsko selo opstane. Ovo su argumenti zbog kojih Hrvatska seljačka stranka i naravno ovo su ljudi iza kojih stoji Hrvatska seljačka stranka i podržava ovakav program i ovu koalicijsku Vladu. No, naravno da niti jedna podrška nije bezrezervna i da ćemo mi duboko paziti na koji način se program provodi, na koji način se obavljaju konzultacije i očekivati maksimalnu korektnost. Ponavljam. HSS je na vlasti u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Zagrebačkoj županiji, u Gradu Zagrebu gdje su nam partneri i SDP i HNS. I mislim da nitko nikad od njih nije mogao se požalit na korektnost HSS da smo uvijek bili korektan koalicijski partner. Takav ćemo biti i u ovoj Ali očekujemo također da oni koji dijele s nama vlast i na razini ovih županija ili općina i gradova ali i na razini države uzvrate istom mjerom odnosno korektnošću. Hvala lijepo. Hvala. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite! Štovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, štovani gospodine predsjedniče i članovi Vlade, kolegice i kolege! Pred nama je program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2008. do 2011. i o njemu bih htio reći nekoliko riječi u ime kluba. Ovaj program pred nama je koliko opširan toliko i sažet. On se proteže na preko stotinu stranica, on obuhvaća čak 28 poglavlja dakle sveobuhvatan je i odnosi se na sva područja života u našoj zemlji. Ono što je kvalitetno u tom programu se neprestano provlači nit financijske komponente ovoga plana tako da možemo vidjeti i točna predviđanja proračunskih rashoda za neka poglavlja kao što su drugo poglavlje, peto, deveto i deseto kao najvažnija rashodovna poglavlja. I kad bi u cijelom ovom programu htjeli izvaditi sukus ili njegovu srž onda bih se osvrnuo na odrednice u poglavlju makro-ekonomskoj politici kao najvažnije. U poglavlju makro-ekonomskoj politici ovaj program jasno ističe nekoliko najvažnijih čimbenika daljnjeg prosperiteta Hrvatske Države kroz razvoj njezinog gospodarstva. To je prije svega odrednica da će se i dalje kao i dosada sprovoditi politika uravnoteženja državnog proračuna sa ciljem da se on uravnoteži do 2010. godine. To je vrlo optimističan cilj kojeg nisu postavile a kamoli provele mnoge zemlje Europske unije i niti jedna zemlja u tranziciji. Ja sam siguran da će sa premijerom Sanaderom nova Vlada taj cilj ostvariti. Zašto je on važan? To znači da ćemo do 2000. godine imati prihode jednake rashodima, da se nećemo morati dodatno zaduživati u inozemstvu nego da će taj novac koji sada plaćamo na kamate za te dugove u inozemstvu moći investirati u vlastite gospodarske programe. To je nastavak politike ove Vlade jer ona je i u svom četverogodišnjem razdoblju prepolovila udio duga Vlade Republike Hrvatske dakle države u vanjskome dugu. Ne govorim o dugu banaka i privatnih poduzetnika. Taj dug ulazi u ukupni dug države, za njega ne odgovara Vlada. To je dug koji je kvalitetan jer će se za te kredite koji su postignuti a investirani u hrvatsko gospodarstvo otvarati nova radna mjesta i unaprjeđivati tehnologija u našem gospodarstvu. Zbog toga je ova odrednica dalekosežna, najvažnija i zaslužuje ovakav naglasak. Drugo što je ovdje kvalitetno to je da se predviđa kako će se programi iz proračuna puno opreznije procjenjivati kao do sada i za svaki program na teret državnog proračuna ovdje su dvije odrednice koje ga određuju a to je da će se izračunati tzv. cos benefit odnosno moguća korist i dobit od tog programa prema cijeni koja je uložena iz proračuna u njega. I drugo, da će se ustrojiti puno čvršća unutarnja revizija u ministarstvima u trošenju državnog novca, dakle narodnog novca iz državnog proračuna. I treća odrednica u makroekonomskoj politici ali koja je puno šira od toga je obveza koju si je Vlada nametnula a koja je vrlo teška, to je uvođenje poreznog broja. Porezni broj će biti ne samo značajan iskorak u stvaranju pravne države, on će biti i vrlo značajan iskorak u uvođenju pravedne socijalne politike jer će samo porezni broj biti taj koji će pokazivati tko je zaista u socijalnoj potrebi a tko ju zloupotrebljava. I ja vas uvjeravam, ogromna sredstva koja danas odlaze u tzv. socijalne programe prelijevat će se u prave socijalne programe i značajno doprinijeti onima koji su u posebno socijalnoj potrebi. Ne treba naglasiti i slijedeću važnu činjenicu socijalnog broja. Socijalni broj će omogućiti i biti, pardon porezni broj će biti najvažniji lijek u suzbijanju korupcije. Zašto i kako? Zato što će se kroz porezni broj vidjeti i priliv novca svakom pojedincu ali i njegovo imovinsko stanje, i izbjeći će se mogućnost da se sa prljavim novcem stječu nekretnine. Napravit će se ono što neki kažu transparentno, a ja bih rađe rekao vidljivo i ono što smo kupili i ono što smo prodali, i ono što smo zaradili. I tek tada će se u Hrvatskoj dogoditi ono što u drugim zemljama već postoji iako si ispod stola korupcijom zaradio prljavi novac nećeš moći ništa za njega kupiti jer će to biti vidljivo. Dakle, taj porezni broj će imati višestruku korist, gospodarsku, socijalnu a i onu na pragu suzbijanja korupcije. I zato čestitam Vladi na tim hrabrim projektima. Što se tiče ostalih dijelova programa Vlade Republike Hrvatske oni su u gospodarskom i razvojnom smislu nastavak onoga što je Vlada činila ove četiri godine i to je dobro i to je logično, i što je netko rekao nije se promijenilo puno ljudi u Vladi. To je dobro jer su dobro započeli i to je jamstvo da će isto tako dobro nastaviti sa osvježenjem naših koalicijskih partnera koji će toj kvaliteti siguran sam značajno doprinijeti. Dakle, što u ovom programu vidimo? Vidimo daljnji rast bruto nacionalnog dohotka. Podsjećam da je u mandatu ove Vlade, mandatu koji je za nama taj porast dosegao čak 7% u prošloj godini. To je najveći postotak porasta bruto nacionalnog dohotka u Europi, naravno među zemljama u tranziciji. Siguran sam da će tim putem prema ovom programu ova Vlada i nastaviti. Spomenuo sam da je palo zaduženje Vlade u inozemstvu i da je porastao bruto nacionalni dohodak. Ali, te dvije činjenice treba dobro povezati. Dakle, bruto nacionalni dohodak nije rastao na račun povećanja udjela Vlade u dugu nego smanjenja, a rastao je na temelju povećanja indeksa industrijske proizvodnje i indeks industrijske proizvodnje je rastao u ove četiri godine u kontinuitetu sa nekoliko malih usporenja koja su bila prolazna i kratkotrajna. Investicije u razdoblju ove Vlade jer je Vlada stvorila za njih uvjete su bile rasle po stopi najvećoj u svim zemljama tranzicijskim ali i u zemljama Europske unije i dosegle rekord upravo pred kraj proteklog mandata ove Vlade. Ono što još treba napomenuti to je da su pokazatelji financijskog tržišta, prvenstveno mislim na indeks Crobex cijelo vrijeme rasli, vrtoglavo rasli, dvoznamenkasto godišnje rasli uz nekoliko malih iznimaka sada u predizbornom i postizbornom razdoblju što je normalno u svim zemljama. I koja je posljedica svega toga? Posljedica je da Hrvatska postaje i postala je zemlja poduzetnika. U svim zemljama razvijene civilizacije Europe i šire mali i srednji poduzetnici nose najveći teret. Oni sudjeluju u bruto nacionalnom dohotku svagdje preko 60% a u broju poslovnih subjekata svagdje preko 90%. I zato je ova Vlada stvarala mogućnosti za povećanje broja poduzetnika. Stvarala ih je na dva načina, reorganizacijom državne uprave, otklanjanjem birokratskih barijera. I drugo što je jednako važno stvaranjem jedne optimističke atmosfere jer optimistička atmosfera prema našim prijateljima Ircima koji su nam to pokazali u nedavnoj prošlosti optimistička atmosfera za poduzetništvo je prvi čimbenik njegove uspješnosti. Rezultat toga je da je broj poduzetnika u Hrvatskoj na sto stanovnika tzv. TA indeks porastao sa 3,1 na 6,4. Više se nego udvostručio broj poduzetnika na sto stanovnika. A na svjetskoj ljestvici broja poduzetnika na broj stanovnika Hrvatska je sa nečasnog 40. mjesta popela se na 18. mjesto. Ja sam siguran da će taj uzlaz prema ovom programu, prema ovoj Vladi koja će ga realizirati i dalje biti ovako strmoglav prema gore. I da završim o ovom poglavlju o gospodarstvu, najvažnija posljedica svega ovoga što sam govorio jest najniža stopa, anketna stopa nezaposlenosti u povijesti mlade Hrvatske države. I cilj koji je ovdje Vlada postavila da se postigne stopa nezaposlenosti od 7% uz ovakve metode koje su ovdje prikazane a u dosadašnjem mandatu dokazane jest apsolutno ostvariv. Osim ovog gospodarskog dijela koji je ovdje kažem nastavak dosadašnjeg programa osvježen sa našim koalicijskim partnerima i zato jamči uspjeh možda nekoliko riječi o zaštiti nacionalnih interesa prilikom ulaska u međunarodne integracije. Ulazak u međunarodne integracije jedan je od najvećih događaja koji čeka Hrvatsku u mandatu ove Vlade i nakon pobjede u ratu najveći događaj koji čeka Hrvatsku u njezinoj novijoj povijesti i bliskoj budućnosti. Ulazak u europske integracije je iskorak u svakom pogledu ali samo pod jednim uvjetom, da cijena koja se za to plaća ne bude prevelika. A cijena se najčešće plaća ako jedan narod koji ulazi u te integracije ne zna zaštititi svoje nacionalne interese. I zato je ova Vlada u 4 godine radila upravo na zaštiti nacionalnih interesa jer to čine i ostale zemlje članice Europske zajednice pa i drugih zajednica naroda. A i u ovom programu vidim čitav niz smjernica po kojima će Vlada u predstojećim i preostalim pregovorima za ulazak u Europsku uniju štititi nacionalne interese. Ja ću samo podsjetiti na nekoliko krupnih koraka u tom pogledu. To je zaštita nacionalnih interesa u oblasti poljoprivrede koja je postignuta vrlo kvalitetnim dogovorom. Zatim je to zaštita nacionalnog zemljišta. Odlukom Vlade da se državno zemljište ne prodaje nego daje u zakup ili na pravo građenja bez obzira na koji rok ali ono ostaje u vlasništvu Hrvatske države. Te odluka da se ne prodaju šume, da se ne prodaju strateški izvori vode. To je odluka da se zaštiti hrvatska obala. Odlukom da se ne dozvoli gradnja 70 metara od obale ova je Vlada razbila apetite mnogih koji su htjeli graditi u hrvatskome moru. Isto tako podsjećam na Zakon o zaštiti otoka koji su privatno vlasništvo dakle manji nenaseljeni otoci koji su temelj hrvatskih ljepota i koji su jedan od najvažnijih čimbenika po kojima se Hrvatska razlikuje od svih drugih zemalja u svijetu. Vlada ih je zaštitila odrednicom prava prvokupa Vlade kada kada se prodaju takvi privatni otoci i za to je predvidjela u Proračunu odgovarajuća financijska sredstva. Ja iz ovog programa bih još istakao da Vlada nastavlja svoju strategiju društva temeljenog na znanju, na informatici. U proteklom razdoblju je Hrvatska sa europskog dna po informatičkoj pismenosti, po upotrebi Interneta došla na europski vrh. U nekim dijelovima smo čak i pri samome vrhu, a ne manje važno i ne na kraju treba istaknuti i odrednice u ovom programu po kojima ova Vlada štiti dostojanstvo hrvatskih branitelja i u kojima ova Vlada štiti interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama bivše Jugoslavije a i šire. Upravo zbog toga vjerujem da će se i na planu suživota o čemu je govorio doktor Pupovac, o čemu je puno puta govorio premijer Sanader da će se i taj suživot dovesti ne na europsku razinu, na njoj je već sada nego i puno iznad te razine. Ako se ispuni ovaj program, a vjerujem da će se ispuniti onda možemo prognozirati sljedeće: u sadašnjem mandatu Vlada premijera Sanadera učinila je Hrvatsku najpoželjnijom zemljom za život u regiji. Nakon ovog mandata, nakon ispunjenja ovog programa ja sam siguran da će Hrvatska biti najpoželjnija odrednica u Europi. Hvala. Hvala. Kasno, završila je pojedinačna rasprava po klubovima. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prva je poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala gospodine predsjedniče, oprostite potpredsjedniče. Ono što hrvatska javnost zasigurno zna to je glede formiranja nove vlasti i programa vlasti da će država biti opterećena s nova dva ministarstva. Kada je HDZ formirao vlast, nakon izbora onih 2003. godine onda je upravo smanjio se smanjenjem broja ministarstava kao jamstvom manje efikasnije uprave. Nažalost vidjeli smo da i taj mali i smanjeni broj ministarstava nije bio jamac smanjenja uprave. Dapače da je državna administracija nabujala i da se povećao broj državnih službenika, općenito činovnika. Dakle sada nema nikakve sumnje da će uz povećanje ova dva ministarstva nabujati dalje i administracija ali ako bi to bilo u službi građana onda to bi, ne bi bilo zlo. Dapače takav jedan izdatak bio bi prihvatljiv. E sada u kojim uvjetima raspravljamo danas o programu Vlade. Kakva je to hrvatska realnost? Ono što je javnost također odmah bila obaviještena koji će biti prvi potezi Vlade to je da će se zabraniti u Hrvatskoj pušenje na javnih mjestima. Mislim da je to jedno od sporednih pitanja upravo u onoj realnosti u kojoj hrvatski građani žive. A to je trend poskupljenja svega i svačega. Naravno da to izaziva gnjev prvenstveno evo sindikata koji i najavljuju upravo zbog takvog jednog teškog života hrvatskog radnika, općenito građanina i prosvjede. Naime kako upravo sindikati i upozoravaju četveročlanoj obitelji sada više nije minimum za košaricu košaricu 6 tisuća i 14 kuna nego sada već taj iznos iznosi i do preko 7 tisuća kuna, navlastito ako su oni podstanari. A takvih ima dosta. Umirovljenička statistika još je poraznija. Košarica za 2 umirovljenika sada odnosno od 3 tisuće i 378 kuna danas već iznosi 3 tisuće kako mogu dva umirovljenika odnosno obitelj sa dvoje starijih osoba gdje, koja ima samo jednu mirovinu uopće preživjeti. Jedino uz pomoć magije. Poskupljenja dakle još dok su se odigravali izbori jednostavno možda nismo ni primijetili da je poskupilo najprije voće i povrće i to ne minorno za neki neznatni iznos nego u iznosu od 10%. Ali idemo dalje. Poskupilo je nakon toga kruh i mlijeko. Ali idemo dalje. Poskupili su energenti. Dakle ona magična, magična brojka od 8 kuna evo nadišla se, povećala se. Istina je i to da ni hrvatska Vlada uz najbolju volju niti bilo koja vlada može, pogotovo mi ne možemo utjecati na globalna poskupljenja. Ali vlast jednostavno mora poduzeti mjere upravo da bi ublažilo učinke tih globalnih poskupljenja. I to je nešto što smo tražili i u ovom programu. Ali to nije vidljivo. To je nešto konkretno što bi upravo dalo nadu građanima da ta eksplozija cijena i onda pad standarda neće se zaista obistiniti kao što ova poskupljenja upravo i govore. Prosječna neto plaća kod nas iznosi 4 tisuće i 579 kuna. Hrvatska ima 250 tisuća nezaposlenost, I sada u odnosu na tu kupovnu moć sa zemljama stanovnicima Europske unije mi jednostavno imamo, 30% manja je kupovna moć. Odnosno, oprostite 70% i 4 je manja kupovna moć a cijene su svega 30% manje u Hrvatskoj nego u zemljama Europske unije. Dakle ovo su ti problemi od kojih, odnosno od Vlade što hrvatski građani očekuju da ih ona riješi. I takav program koji će dati odgovor na ova pitanja hrvatski građani očekuju. Dakle ukratko, da hrvatski građani bolje žive, da im se povećava standard a ne da im se srozava. Tko to može osigurati? Naravno dobar život građanima može osigurati samo dobra Vlada, odnosno dobra vladavina. Osnovne karakteristike dobre vladavine jesu da je vlast predvidljiva, da je vlast izračunljiva i da je kontrolabilna. To se prije svega vidi kroz javnu upravu, da li javna uprava koja provodi dakle općenito zakone i niže podzakonske akte koji joj pomažu upravu u realizaciji dakle i programa koji onda mora biti pretočen kroz zakone, da li je ona takva. Pa onda evo vidimo u programu Vlade što, u novom programu, što se sprema u javnoj upravi. Kaže se prije svega uvodno da je reforma javne uprave jedan od ključnih čimbenika daljnjeg razvoja Republike Hrvatske te da kvalitetna, stručna i brza javna uprava pretpostavlja ubrzanje gospodarskog razvoja i jamstvo očuvanja javnog interesa. Apsolutno je to točno i istinito. I kako doći do toga što stoji u programu? Treba dovršiti postupak depolitizacije javne uprave. I kaže se da je u postupku, te da treba osigurati u praksi učinkovito nagrađivanje kvalitetnog rada i sankcioniranja nerada u javnoj upravi i čitav niz stvari koje se ustvari ponavljaju iz godine, odnosno svako mandatno razdoblje. I tome se nema ništa bitno prigovoriti. više od onoga kako Vlada i vlast postupa u praksi, puno je značajnije nego ono što je napisano, dakle djela a ne riječi. Vi ste evo jučer prva demonstracija vlasti bila je ta da je gospođa Blažević razriješena i nije ponovno imenovana. A ovdje pišemo depolitizacija, ovdje pišemo da će se osigurati učinkovito nagrađivanje kvalitetnog rada i sankcioniranja nerada u javnoj upravi i općenito u upravi i upravnim stručnim poslovima. Velika diskrepanca. Kako onda vjerovati da se zaista misli ovo što se i napisalo, čak i ono što se dobro napisalo. javnoj upravi evo što ovdje kaže, što se u programu kaže. Da veliki broj upravnih odnosa povećava broj potencijalnih upravnih sporova i kakva je kvaliteta vlasti najbolje se vidi kroz upravno sudovanje, a da je upravno sudovanje, odnosno da je Upravni sud opterećen najviše upravo, a o čemu oni sude, oni sude upravo u slučajevima bezakonja državne administracije zbog nezakonitog postupanja. I taj broj se nije smanjio na žalost. Sve ove godine nije se smanjio, a mi govorimo kako evo treba unaprijediti reformu pravosuđa. Nema reforme pravosuđa bez efikasne javne uprave što znači zakonitog ponašanja. A dok god budu politički obračuni u upravi, dok god najbolji budu eliminirani iz uprave, dok god se ne bude cijenilo ono što se ovdje i piše, učinkovito nagrađivanje kvalitetnog rada dotle nema govora o tome i u svim onim drugim posljedicama, odnosno programima i ciljevima koji se žele i moraju postići ukoliko se želi biti član Europske U pravosuđu dakle nije moguće značajnije promijeniti situaciju ukoliko je uprava ovakva, a kakvo je pravosuđe to smo dobili informaciju Europske komisije koja govori o progresu Hrvatske za 2007. godinu gdje izrijekom stoji kako ne postoje specifična pravila niti procedure niti objektivni kriteriji za napredovanje u pravosuđu. Da i dalje ostaje veliki broj zaostalih predmeta, ali ono što je najvažnije i najporaznije jeste da tako kaže evo ovdje na stranici 51 ovog izvješća, doslovno evo citiram: "da je korupcija kako u političkoj tako ekonomskoj, tako i u institucionalnoj sferi još i dalje ostaje kaže i dalje jako raširena i da se ne vide dobri i transparentni uvjeti dobre vladavine, izračunjivosti transparentnosti". Doslovno tomu tako stoji. Evo jednako tako tek smo na žalost, to se tajilo od javnosti, upozoreni i od Europske unije, odnosno Europska unija sada je to jasno i to proizlazi iz njihovog izrijekom očitovanja, ali to je još u Hrvatsku stiglo 21. prosinca, evo se Hrvatska nalazi na popravnom ispitu glede upravo reforme pravosuđa i dodaju joj se posebni kriteriji koje mora ona ispuniti uopće da bi se otvorili ti pregovori glede samog pravosuđa.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegica Ingrid Antičević-Marinović je netočno ustvrdila da je do razrješenja gospođe Blažević došlo zbog političke podobnosti i zbog navodno nekog političkog obračuna. Naime, njoj je istekao četverogodišnji mandat i naravno da je slučajno htjelo se doći do nekog političkog obračuna onda bi se to valjda napravilo na početku prošlog mandata, dakle prije četiri godine. Ali kako je riječ doista o isteku mandata onda se polaže neko pravo da na to mjesto dođe i neka druga osoba. Dakle ne radi se o nikakvom političkom obračunu niti političkoj podobnosti. Poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Gospodine mandataru iz vašeg uvodnog izlaganja složila bih se s onom konstatacijom koju ste rekli, da u Parlamentu ne samo pozicija nego i opozicija mora biti odgovorna. O tome sam i ja govorila u nekoliko navrata ovdje u Parlamentu. Slažem se s vama i SDP je uvijek bila odgovorna opozicija kada je bio u opoziciji. Neke druge stranke to nisu bile i da smo mi odgovorni govori i ova rasprava koju danas vodimo o programu Vlade. Osobno mislim da bi program Vlade morao biti konkretniji, da on mora utvrđivati i ciljeve i prioritete i mjere, ali i koje će onda operacionalizirati resorna ministarstva, ali da bi morao reći koje su to potrebne zakonodavne promjene. Ovo mi se ipak čini kao na neki način skup natuknica što bi to Vlada željela raditi u sljedeće četiri godine. Kako u ovih 10 minuta nije moguće govoriti kompleksno o čitavom programu koji nam je ovdje predložena na stotinjak stranica, ja ću se osvrnuti samo na dio koji se odnosi na selo, poljoprivredu i hranu kao što je to u 10. poglavlju rečeno. Meni ovdje nekoliko stvari nedostaje, neke stvari možemo i ja, pa i moje kolegice i kolege u SDP-u podržati. Nedostaje nam koje je to stanje da bismo onda mogli vidjeti jesu li mjere dovoljne da se rješava to stanje. Meni nedostaju i ciljevi i prioriteti jer sve nije moguće u takvom stanju u kojem je danas poljoprivreda i selo riješiti. Nisu mi ni prioritetne mjere ovdje dovoljno jasne, ne vidim niti što je to primarno u zakonodavnom smislu promijeniti. Pa ću ja podsjetiti vrlo kratko kakvo je to stanje, jer mislim da treba poći ne od poticaja nego od poljoprivrednog zemljišta kao osnovnog resursa za razvoj poljoprivrede. Mi danas imamo oko 450 tisuća kućanstava u Hrvatskoj koje broje oko milijun i koji raspolažu ukupno sa gotovo milijon i 200 tisuća hektara zemljišta. Od toga je oko 720 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, međutim upravo taj segment privatnog vlasništva je karakterizira taj usitnjeni posjed na kojem nije moguće danas racionalno gospodariti, osigurati stabilnost dohotka. Da je to tako govori i sljedeća statistika. 700, odnosno 380 tisuća kućanstava raspolaže sa manje od 5 hektara zemljišta, a svega negdje oko 21 tisuću, čak manje od toga kućanstava ima iznad 10 hektara, a znamo da racionalno proizvodnju na 10 hektara zapravo nije u ovom trenutku moguće ako se radi o nekim kulturama u poljoprivredi. Ono što je veliki problem Hrvatske i koji se ponavlja ciklički već svakih nekih nekoliko godina je problem suše, a mi navodnjavamo tek nekoliko tisuća hektara zemljišta. I sada, koji bi trebali biti ciljevi poljoprivredne politike ja zapravo ovdje nisam mogla do kraja iščitati, jer oni nisu izrijekom rečeni. Mislim da svaki cilj poljoprivredne politike svake države mora biti osiguranje sigurnosti i kvalitete prehrane njezinog stanovništva. Mi to na žalost nemamo, jer nemamo dovoljnu proizvodnju za domaće potrebe pa smo prisiljeni uvoziti i mi iz godine u godinu povećavamo deficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Trebali bismo osigurati stabilnost dohotka onim poljoprivrednim domaćinstvima kojima je to osnovna djelatnost, trebali bi osigurati potporu dohotku, odnosno osiguranje plasmana onima kojima je to dopunska djelatnost. Problem staračkih domaćinstava, veliki problem na hrvatskom selu trebao bi riješiti također određenim mjerama socijalne politike, a ne poljoprivredne politike. U ovom Parlamentu su već dvije stranke predlagale tzv., mi u SDP-u socijalnu mirovinu, HSS nacionalnu mirovinu. Nisam primijetila izrijekom da ovo tu piše. I sad pokušat ću ići od svake točke koja je ovdje predložena. Što se tiče zemljišne politike ja ovdje ne vidim bitnije promjene. Osobno podržavam da se osnuje agencija za poljoprivredno zemljište, međutim mislim da bi ona morala imati sasvim jednu drukčiju funkciju. I mi u SDP-u smo u svom poljoprivrednom programu predložili osnivanje Agencije za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem koje bi onda zapravo moralo imati funkciju i gospodarenja, državnim poljoprivrednim zemljištem, ali i uređenja ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Jer mi kad govorimo o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, uglavnom se orijentirajmo svi na državno, a ono je ipak u manjini u odnosu na ukupne potencijale. Ovdje nisam primijetila da zemljište tretiramo kao jednu posebnu nacionalnu vrijednost. Ovdje je kolega Hebrang rekao da nećemo prodavati državno poljoprivredno zemljište. Iz programa se to ne vidi, nego se kaže da će ono ići, da će se ukinuti prioritetna koncesija, da će se koncesije prenositi u nadležne županije itd. Mi mislimo da treba prići ozbiljnim investicijama upravo na segmentu poljoprivrednog zemljišta koje treba privoditi kulturi. Tri su stvari ovdje važne. Jedno je okrupnjavanje posjeda koje se može različitim agrotehničkim mjerama činiti, ali osnovna mislimo da je agrotehnička mjera komasacija. Oko toga u programu nema ništa. Komasacija je kompleksna mjera. Ona nije samo okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, ona je uređenje ukupnog prostora, ona je znači i sređenje zemljišnih knjiga. Ovdje se govori samo o sređenju zemljišnih knjiga što je velik i odgovoran posao da se provede u kratkom roku. Što je s navodnjavanjem? Ovdje nemamo ništa rečeno o navodnjavanju. U prošlom mandatu Vlade predsjednik, tadašnji predsjednik Vlade je rekao navodnjavanje ima status izgradnje cesta u Hrvatskoj. U četiri godine smo učini malo, da ne kažem nismo učinili ništa, u ovom programu o tome ne govorimo ništa. Drugi važan segment su poticaji. Ako ćemo na ovaj način tretirati poticaje, to znači vraćanje unatrag u odnosu na ono što smo imali prije godinu dana ili u prošloj godini. Drugim riječima, mi moramo, krajnje je vrijeme, mi smo već zakasnili odvojiti socijalne mjere na selu od ekonomskih mjera koje bi trebale ići kroz poticaje. Slažem se da treba mijenjati politiku poticaja, ali Hrvatska je toliko različita po klimatskim, po geografskim različitostima da je nužno da konačno u poljoprivredu uvedemo regionalizaciju. Hrvatska bi mogla imati četiri do pet poljoprivrednih regija u kojima bi se utvrđivale poželjne proizvodnje ili preporučene proizvodnje i adekvatno tome utvrđivali poticaji. Tada bi poticaji mogli biti i na velike površine, ali i na ovo jedno grlo ako se radi o brdsko-planinskim područjima. Segment koji je važan u poljoprivredi jeste obrazovanje i netko je ovdje istaknuo kako je to po prvi puta nešto rečeno. Međutim, šta je rečeno o obrazovanju? Rečeno je ovako, cijelo životno učenje proizvođača ova mjera počet će se primjenjivati od 2008. godine. A šta ja mislim da treba učiniti? Treba mijenjati srednjoškolske programe u školama poljoprivrednog usmjerenja. Na koji način? Tako da se obrazuju ljudi da mogu voditi svoje obiteljsko domaćinstvo. Dakle da dobiju osnovna znanja ne samo iz poljoprivrede, iz veterine, iz ekonomije i možda nekih drugih znanja. Tako će lakše moći na njih se prenositi transfer novih tehnologija i novih znanja. Ništa nije rečeno šta su naše visokoškolske ustanove? Šta su instituti? Koja je uloga fakulteta, itd? Mislim da je ipak makar se opširno piše o programu poljoprivrede, da su ovo više natuknice nego konkretan program. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Ima jedan ispravak netočnog navoda. lijepa gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec je kazala da se stalno povećava deficit u poljoprivredi. Mi možemo kazati da nismo zadovoljni razinom izvoza jel' da i uvoza, ali ono što je činjenica u razdoblju od 2003. do 2007. godine izvoz je udvostručen i isto tako imali smo 2003. godine pokrivenost uvoza izvozom u poljoprivredi i prehrambenoj industriji 43%, dok je danas ta pokrivenost uvoza izvozom preko 60%. isto tako posebno se povećava izvoz visoko finaliziranih proizvoda prehrambene industrije i to na najzahtjevnija tržišta upravo Europske unije i to od starih zemalja članica. Hvala lijepo. Na redu je gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite! Čitajući gospodine predsjedniče, čitajući ovaj program Vlade Republike Hrvatske za naredni četverogodišnji mandat moram priznati ne znam o čemu se to dogovaralo i pregovaralo punih 30 dana. To više što dobar dio ovog programa su dobre želje ali bez konkretnih mjera. S druge strane neka poglavlja su u potpunosti prepisana iz postojećih dokumenata. Dakle za njih se primijenila tehnika ono što zovimo copy paste. Uzeli su se postojeći dokumenti, prepisali. Moje pitanje je samo zbog čega? Da li nije bilo novih ideja ili to znači da ćemo iz tih dokumenata samo jedan dio provesti a da drugi dio će ostati mrtvo slovo na papiru? Konkretno riječ je o poglavlju koji se odnosi na obitelj. Naime, ovdje je od 17 ili 18 mjera, ustvari 14, od 14 mjera, 10 su mjere koje su doslovno prepisane iz Nacionalne populacijske politike. Dakle 10 mjera se je prepisalo doslovno iz jednog dokumenta koji je Hrvatski sabor donio, koji je obveza svake Vlade dakle i da je bila i neka druga Vlada bila bi obveza provesti program Nacionalne populacijske politike. I dakle ponovno imamo kao što imali Nacionalnu populacijsku politiku koja je bila prepisivanje dijelova postojećih zakona koje Vlada nije provela, sada imamo u ovom programu prepisivanje dijelova Nacionalne populacijske politike kao nečega što je novo. Ne. Nije ništa novo. To je dakle prepisivanje jednog dokumenta koji je postao dokument Hrvatskog sabora. Postavlja se pitanje dakle ako je ovo u programu Vlade samo ovih 10 mjera, da li je onda ostatak Nacionalne populacijske politike nešto što se neće provoditi? S druge strane već su se i neki rokovi pomaknuli. Kada usporedite sa rokovima koji su bili zapisani u Nacionalnoj populacijskoj politici ovdje su rokovi pomaknuti unaprijed. Dakle već se pomiču rokovi u odnosu na dokumente koje je ovaj Sabor izglasao. Da li i to znači, da li je i to poruka da se ustvari svi rokovi u Nacionalnoj populacijskoj politici miču jer su stvari nerealno zacrtane? Naime, izrada Strategije stambenog zbrinjavanja na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini posebice za mlade koji tek dolaze na tržište rada i na putu su stvaranja vlastite obitelji, u Nacionalnoj populacijskoj politici rok je bio kraj 2008. godine. Sad se u programu Vlade kao rok navodi kraj 2009. godine. Dakle, jedna od izuzetno važnih stvari za populacijsku politiku su upravo stan i radno mjesto, jer ni jedna mlada obitelj ili bolje rečeno teško će se odlučiti na stvaranje obitelji bez ono što je osnovno, to je krov nad glavom i naravno nekakva temeljna zarada. Imali smo na primjer i Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta. Isto je tako rok bio 2007. godina. Nije se napravilo, nije se izvršilo i sada je rok 2008. godina. Dakle ponovno još jedan dokaz da su očigledno neki rokovi bili zapisani kao dobra želja ali nije bilo dovoljno snage da se to i izvrši. Sljedeće. Status izjednačavanja statusa majke i trudnica zaposlenih na ugovor o djelu i ugovor o volontiranju jednako tako je bio rok u Nacionalnoj populacijskoj politici 2007. godina. Nije izvršeno, nije napravljeno. Sada se u programu Vlade govori da je rok do kraja 2008. godine. To znači da možemo očekivati i da će se rok prolongirati na 2009., 2010. bude dakle nekome u interesu da se taj dio doista i provede. Prije četiri godine ovdje smo upozoravali da je jako loše spajati dva velika resora, resor zdravstva i resor socijalne skrbi. Meni je žao što vi ovoga puta niste ta dva resora razdvojili. U protekle četiri godine se pokazalo da je to loše. Loše zbog toga što su ova dva sustava vrlo velika i bremenita problemima i nije moguće ih rješavati na način dakle da budu spojena u jedno ministarstvo, jer samo problemi unutar sustava zdravstva su dovoljno veliki da zahtijevaju dakle puni angažman jednog ministra i jednog ministarstva. U protekle četiri godine ustvari se vidjelo da je taj sustav prvenstveno dakle sustav socijalne skrbi na neki način se unazadio. Dakle u tom sustavu se ništa nije radilo, mijenjali su se državni tajnici jer u principu za ljude koji rade u tom sustavu, posebice za građane koji očekuju potporu od sustava socijalne skrbi se u principu ništa nije dogodilo. Pritisak na sustav socijalne skrbi je sve veći. Nažalost u tom dijelu onima koji rade se ne pomaže da budu lakše i puno više dostupni našim građanima. S druge strane tada smo rekli da je loše ovo razdvajanje jednog i cijepanje jednog jedinstvenog sustava između dva ministarstva, Ministarstva obitelji i Ministarstva socijalne skrbi i to se isto sada četiri godine pokazalo da je tako. Gospođa Kosor je uzela dio koji je nešto lakši, gdje nema tako puno problema, možete davati neka prava onoliko koliko imate novaca ali ustvari svi problemi su ostali u Ministarstvu socijalne skrbi. I tada smo upozoravali da će se problemi obitelji teško rješavati u dva razdvojena ministarstva zbog toga što upravo o problemima obitelji najčešće odlučuju i centri za socijalnu skrb. Ali dobro, vi ste odlučili i dalje tako funkcionirati. I moram priznati da ćete vi gospodine Milinoviću imati dosta težak posao u svom resoru. Da je tome tako kao što sam rekla, dakle da je sustav socijalne skrbi u potpunosti bio nešto što nije bio predmet zanimanja. Ja sam čak u nekoliko navrata bivšeg ministra pitala da li on uopće zna da je socijalna skrb kod njega jer je on uglavnom se orijentirao na zdravstvo što je i bilo logično jer je bio liječnik po struci. Ali u svakom slučaju, pogledajte samo na jednom primjeru kako sustav socijalne skrbi ne funkcionira. Naime, UNICEF je prije više od tri godine proveo jednu akciju koju su građani ove zemlje platili čini mi se više od 2 milijuna čini mi se kuna za program udomljavanja djece. Naime, i u ovom programu su ponovno djeca koja su smještena u institucijama ostala dakle čitave priče. Država se tu brine utoliko samo što izdvaja financijska sredstva, i ništa više od toga. Dakle, tada je pokrenuta jedna akcija da djeca što je moguće više idu iz domova, dakle da idu u udomiteljske obitelji. Međutim, za to je trebalo osim skupljanja novaca napraviti određene programe, trebalo je na neki način krenuti prema građanima kako bi ih se u što je moguće većem broju pridobilo za udomiteljstva. Nažalost, na tome se ništa nije napravilo i mi smo ovdje dobili u onom Zakonu o udomiteljstvu koji su ustvari dokumentirali da niti jedno dijete nije otišlo u nešto veći dakle broj udomiteljstava zbog toga što se u samom sustavu socijalne skrbi nije ništa napravilo dakle kao korak dalje na tom poslu. I na kraju, budući da je ova Vlada i u ovom programu zapisala da je populacijska politika i podizanje nataliteta nešto što je prioritet i što je jako važno ja se s tim apsolutno slažem ali jednako tako se nadam da ćete i vi kao ministar napraviti nešto što ne piše u ovom programu a ja mislim da je nužno a to je u ovoj zemlji donijeti novi Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. Mislim da funkcioniramo na temelju zakona koji definitivno ne odgovara medicinskim dostignućima danas. Mislim da u tom dijelu treba napraviti reda i prije svega uskladiti taj dio sa europskim smjernicama. Mi ćemo to morati prije ili kasnije ali bi bilo puno bolje da to učinimo zbog sebe, zbog svojih građana, zbog jednog broja djece koje možemo na taj način dobiti a da to ne učinimo kao nešto što će biti obveza zbog toga što sutra ulazimo u Europsku uniju. Pa vas evo ovim putem molim da Zakon o medicinskoj oplodnji ovoga puta dođe na saborske klupe. On je ovdje ušao u saborsku proceduru, međutim maknut je prije nego što je ugledao svjetlo dana i rasprave u ovom domu. I evo, ja očekujem da će u ovom mandatu Vlada HDZ-a i koalicijskih partnera pokazati svoju osjetljivost i prema onoj populaciji koja ima …/Govornica je isključena, ne čuje Tražio je riječ da se obrati mandatar gospodin doktor Ivo Sanader. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici. Nekoliko komentara na izlaganje zastupnika na temu programa Vlade. Prije svega, želio bih još nadopuniti kad sam u uvodnom izlaganju spomenuo svoje koalicijske partnere nenamjerno sam izostavio i Hrvatsku stranku umirovljenika koja ima doduše jednog zastupnika ali svaki zastupnik i svačiji program je važan, pa želim reći da smo u suradnji sa Hrvatskom strankom umirovljenika i u proteklom mandatu a to ćemo nastaviti i u ovome imali dobre uspjehe, da smo popravili materijalni položaj hrvatskih umirovljenika i da ćemo to nastaviti i dalje. Iz redova oporbe bilo je riječi i ja ću početi sa ovom zadnjom temom, a to je obitelj, populacijska politika i ovo što je rekla uvažena zastupnica gospođa Opačić. Meni je drago da vi načelno podržavate takvu politiku o kojoj ste govorili i o kojoj govorimo mi u programu ali ću isto tako pa makar to bilo u kritičkom tonu. Ali ću isto tako podsjetiti da ono što smo postigli u prošlom mandatu kad se uspoređuje sa ovim o čemu vi govorite pa i onim što ste vi kao ona Vlada koja je nama prethodila radila da je to nebo i zemlja. Bivša Vlada vaša je ukinula trogodišnji rodiljni dopusti za majke blizanaca troje i više djece i odredila da u roku od mjesec dana a to je 60 tisuća majki u Hrvatskoj mora odmah stupiti na posao, u roku trideset dana. Znači, to je bila ta mjera, smanjili ste rodiljne naknade. Mi smo čim smo došli povećali rodiljne naknade, ukinuli ovu lošu odredbu da tih 60 tisuća majki odmah mora stupiti, odmah u roku od trideset dana mora stupiti na posao. Vratili smo dakle tu mogućnost trogodišnjeg rodiljnog dopusta i mi smatramo da je to dobro. Nadamo se da to podržavate tu mjeru kao što se nadamo da podržavate i povećanje rodiljnih naknada koje smo mi uveli zajedno sa koalicijskim partnerima u protekloj Vladi. Nadamo se da podržavate i to smo i čuli i to pozdravljamo, delimitiranje rodiljnih naknada prvi put u hrvatskoj povijesti. Nadam se da podržavate i povećanje doplatka za djecu koji smo mi ostvarili. Nadam se da podržavate i to što smo uveli pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete koje do sada nije bilo. I to su uspjesi ove Vlade dosadašnje a bit će i nastavit ćemo sa takvom pronatalitetnom politikom i dalje. E sada, nekoliko riječi kod većine zastupnika iz oporbe se citiralo izvješće Europske komisije pa i ono kad je riječ o poglavlju pravosuđa ali općenito izvješće Europske komisije. Pa sad da kažemo kako stvari stoje. Izvješće Europske komisije dame i gospodo uvaženi hrvatski zastupnici koje je bilo godišnje izvješće koje je doneseno negdje mjesec ili manje od mjesec dana prije izbora je pohvalilo Hrvatsku u svim poglavljima. U svim poglavljima je vidljiv napredak, negdje malo više, negdje malo manje što ne kaže i što ne znači da nema i izazova i da nema područja na kojima još moramo raditi. Ali pročitajte izvješće Europske komisije, ono je na internetu, može ga se vidjeti i vidjet ćete što kaže. Ovo kad ste spomenuli poglavlje pravosuđa. Dobili smo, da, to je točno. Dobili smo nekoliko mjerila više za ispuniti i morat ćemo ih ispuniti. I nitko nije rekao od strane vlasti a niti iz strane iz redova Vlade da nema problema u pravosuđu. To ostaje naš najveći izazov. Ali zajednički, naravno prije svega odgovornost je Vlade, tu ne želimo dijeliti s vama odgovornost ali tražimo potporu u reformi pravosuđa jer je ono jedna od pretpostavki za normalnu i onakvu situaciju u Hrvatskoj kakvu mi želimo a ne samo za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Prema tome izvješće komisije je bilo dobro. Pročitajte od poglavlja do poglavlja uvijek je i kvalifikacija kakvo je i što je u tom poglavlju napravljeno. I kaže da je ostvaren napredak. Ako kažu da je ostvaren napredak znači da nije loše nego da je dobro. Je li dovoljan napredak ostvaren to je drugo pitanje. U mnogima nije i tu se s vama. Ne, ne, ne, to je drugo pitanje. Bitno je da je ostvaren napredak. I tu je, i tu je, i to je u svim poglavljima evidentirano od strane Europske komisije. I mi se nećemo svađati oko izvješća Europske komisije. Ono je dostupno svim građanima, neka ga pogledaju, neka ga procijene. Ali mi kažemo da postoje izazovi koji još nisu, koji su pred nama i koji nisu naravno do kraja svladani. I tu imate pravo. Isto to želio bih reći kad govorite i o ravnopravnosti odnosno nije bilo posebno riječi o tome ali reći ću i to kad je riječ o ravnopravnosti spolova i situaciji koja je bila do sada i na kojoj ćemo raditi i dalje a to je, a riječ je da moramo svi zajedno nastaviti promicati ravnopravnost spolova, osigurati bolji položaj žena u, na tržištu rada. Program potpore ženama poduzetnicama isto tako ćemo poticati poseban program zapošljavanja za žene žrtve nasilja u obitelji. Inače borba protiv nasilja u obitelji ostaje jedna od, jedan od najvećih izazova ali za cijelo društvo ne samo za Vladu i ja ću još jedanput reći da nasilje nad ženama u obitelji nije nikakav i uopće nasilje u obitelji ne samo nad ženama nego ni nad djecom ili na partnerima nije nikakav kavalirski delikt nego je zločin. To je ono u što mi vjerujemo. To je ono što je naš program i tražimo tu potporu. Ali posebno tražimo potporu Sabora u mjerama koje ćemo donositi za zapošljavanje žena jer na tržištu rada 60% nezaposlenih čine žene. I to je ono što moramo promijeniti. Isto tako rekao bih nekoliko riječi o vjerodostojnosti, o toleranciji. O tome je bilo, nisam htio odmah na tome, o to, na to reagirati ali moram reći na kraju dame i gospodo pitanje vjerodostojnosti politike, pitanje vjerodostojnosti Vlade ocjenjuju birači. Vi svi imate pravo na to. Imamo i mi. Svatko može govoriti o drugoj političkoj stranci, o drugoj političkoj opciji, ali jedino mjerilo i jedina, jedini arbitar, arbitar maksimus što bi rekli Latini jesu birači. A birači su svojim izborom potvrdili da je ova Vlada dobro radila. Ponovno nam dali mandat i mi ćemo taj mandat sa koalicijskim partnerima koji su dodana vrijednost našem dosadašnjem radu i koje pozdravljamo nastaviti na dobrobit hrvatskih građana, na dobrobit svih u Hrvatskoj. Nadamo se i uz vašu potporu i uz kritiku tamo gdje je ona, gdje je ona potrebna, gdje ona treba i budite sigurni da ćemo sve kritičke opaske pa i koje ste danas u vašem, u vašim izlaganjima da ćemo ih ozbiljno razmotriti. Da ćemo pokušati i njih ugraditi u naš program i u naš rad. Hvala. Hvala lijepo mandataru. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo je gospođa … … /Upadica se Pa ispravljam netočan navod. Naime gospodin Sanader kaže: «Delimitiranje porodnih naknada je uvedeno prvi puta u povijesti». Nije gospodine Sanader. Do 1996. godine su porodne naknade bile delimitirane. 1996. godine je Vlada, tadašnja HDZ-a uvela limit. Dakle vi ste samo ispravili nešto što je vaša Vlada prije 10-tak godina napravila. Ništa drugo. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Dva ispravka netočnog navoda. Gospodine mandataru ja se usuđujem reći da je netočno to što ste govorili da ćete na području ravnopravnosti spolova neke stvari napraviti zbog toga što u dokumentu koji ste uputili zajedno s koalicijskim partnerima u ovaj Parlament niti jednim retkom niste se očitovali oko položaja žene u hrvatskom društvu i što se u tom dijelu namjerava učiniti. dakle jedno je biti bogat na riječima a drugo je nešto sprovesti u djelo. I drugi netočan navod gospodine mandataru udio nezaposlenih žena u ukupnom broju nezaposlenih je sa krajem prosinca iznosio 61,6%. Za 4 postotna povećao se u razdoblju vašeg prethodnog mandata. Predložit ću dopunu dnevnog reda na temelju članka 204. stavka 2. Poslovnika točkom: Izbori i imenovanja. Da pojasnim ovdje su klubovi predložili i poslali na usaglašavanje oko toga da se izabere Odbor za vanjsku politiku kako bi mogao raditi obzirom na kadrovske i druge potpore koje treba Ministarstvo vanjskih poslova u pogledu izbora i veleposlanika i slično raspraviti. Pa da ne čekamo mjesec dana oko toga. Pa vas molim da prihvatite … /Govornik se ne razumije./ … dnevnog reda sljedeće točke: Izbor i imenovanja. Ima li primjedbe na tu točku? Ako nema tko je za da se uvrsti ova točka u dnevni red? Hvala vam lijepa. Sada ćemo prekinuti sjednicu želeći vam ugodan odmor i prijatno odnosno u slast jela i pića. A nastavit ćemo u 15 i 30 sati. Hvala vam lijepa.